Hvala lepa. Nekoliko bodite pazljivi, kolega Reberšek, da ne bi prišlo do diskriminatornih navajanj pri vaših izvajanjih. Kolega Milan Jakopovič, imate besedo, in za vami kolega Predrag Baković. MILAN JAKOPOVIČ (PS Levica): Hvala lepa. Moje mnenje je, da ne potrebujemo glede tega nobenih zaostrovanj. Glede te zakonodaje ne potrebujemo nobenih zaostrovanj, seveda se je pa potrebno odločiti, komu je ta predlog predlog namenjen. Je zdaj Romom namenjen, ni Romom namenjen? Ker zdaj pa res več ne vem. Je pa res, da ste najbrž nekje vmes ugotovili, da je 90 % romskega prebivalstva takega, ki jih ta predlog zakona niti ne more naslavljati, pa ste zdaj malo zavili stran od tega, čeprav se ti zakoni že nekaj let ponavljajo in jih vlagate zgolj s tem namenom. Poskušal se bom izogniti retoriki na ravni druge triade osnovne šole in na izhodišču, to si ti, kaj sem pa jaz. Bi pa vseeno rekel, da ste enako retoriko, kot ste jo uporabili danes, uporabili vedno, tudi ko je bilo 140 tisoč brezposelnih. Enako. In enaka problematika: nočejo delati, transferji previsoki. Ampak rezultati kažejo drugače, tudi če še desetkrat ponovite, da ne delamo nič. Mi imamo zelo učinkovit sistem socialnih transferjev. V resnici niti ne vem, koga naslavljate danes s tem, da je treba, ne vem, neke lenuhe naganjati nekam. Ta socialni sistem poskrbi, da imamo namesto 21,13 % gospodinjstev pod pragom tveganja revščine, kolikor bi jih imeli, če teh socialnih transferjev ne bi imeli,

Imamo eno izmed treh najnižjih stopenj revščine otrok na svetu. Hkrati pa je stopnja delovne aktivnosti v starostni skupini od 25 do 55 let, ki znaša 89,6 %, s čimer smo visoko, krepko nad povprečjem Evropske unije in na prvem ali drugem mestu v EU, skupaj z Islandijo. ljudje, kljub temu da omenjate, da nič ne delamo, da so transferji, da so tam nekje neki lenuhi in da so velikodušni socialni transferji, delajo. In to največji delež v Evropi. Ta nižja stopnja delovne aktivnosti pri 55 nad ima pa itak popolnoma druge razloge, ne teh, ki jih vi navajate. Jaz se bom mogoče malo dotaknil te stopnje brezposelnosti, je struktura. Rekli smo, ne vem, 44 tisoč jih je. V tej strukturi je velika večina starih 50 let in več.

dolgotrajno brezposelnih. Koliko jih je danes? Danes jih je 19 tisoč, polovica manj. Mi pa tukaj poslušamo, kako nič ne delamo in kako so tam nekje neki lenuhi. Jaz bi prosil, da mi poveste, koliko je teh lenuhov znotraj tega. Ker mi imamo neko naravno stanje v družbi, imamo delovno aktivno prebivalstvo in potem imamo neki del, ki ne bo nikoli sposoben sodelovati na tem trgu, ki ga ustvarja kapitalizem, ne bo. In se je treba dodatno z vsakim posamezno ukvarjati. Ta delež, potem temu rečemo, da je to nek naravni delež v neki družbi, pa smo bili na cifri 60 tisoč, ko je bil to naravni del, zdaj smo krepko tudi pod tem. Imamo določene programe. Ker tukaj ne gre več za to, da se te ljudi, ki imajo različne probleme, starejši, invalidi, ne vem, imajo različne probleme in ni več toliko, da se gre direktno z njimi na trg dela, kjer se tekmuje, ampak je v v smislu socializacije, tega, kar je vaš kolega govoril, delo je pomembno, ker tudi samo delo pomeni socializacijo, ni osame, ljudje gredo nekam ven. Ampak ja, za to so določeni programi. Pričakujem, da mi boste povedali, da ne bo to ostalo zgolj na občutku, koliko je teh lenuhov v tej majhni skupini, trenutno majhni skupini brezposelnih. Lepo prosim, ker vse ostalo je nabijanje v prazno. In mi smo potem tukaj, se mi zdi večkrat, kot da bi bili v vicu. Vic, recimo Janez in Matej ponoči vdreta v direktorjevo pisarno, zvizneta plačilne liste, kjer so vse plače,

pa nikoli ga ne vidimo v firmi. In mi se ves čas ukvarjamo s tem nekim fiktivnim summa summarum. Prosim, da mi poveste, koliko in kje so ti za moje pojme izmišljeni lenuhi, ki jih neprestano naslavljate. Enako ste jih naslavljali, ko je bilo 140 tisoč, in enako jih zdaj, ko je najnižja stopnja brezposelnosti in najvišja stopnja delovne aktivnosti v Evropi. Sicer pa govorimo, mi imamo milijon ljudi, ki so delovno aktivni. O kakšni skupini ljudi se pogovarjamo in jih izpostavljate Niti 5 % delovnega prebivalstva v Sloveniji to ne predstavlja. Mi se tukaj zatikamo in v bistvu njim, tem brezposelnim, ki jih ni niti 5 %, postavljamo na ramena, pa imajo že tako ali tako dovolj svojih travm in težav, bremena, problem celotne skupnosti je na njih. Predstavlja se, kakor da zdaj bo pa gospodarstvo propadlo, ker ne dobi delovne sile. Ne, gospodarstvo niti ne želi tovrstnih delavnih ljudi, zato je za njih potrebno poiskati druge programe. Tisto, kar s svojim predlogom tukaj kažete in dokazujete, je zgolj to, da ste nevedni,

Ja, res je, potrebujemo zakonodajo. Samo tako zakonodajo, da bo veljala za vse. Imamo pravice in moramo imeti tudi dolžnosti. Jaz enostavno Levici ne morem verjeti na besedo. Samo spomnimo se, 30 tisoč stanovanj, zgrajenega ni še enega stanovanja. Kar se tiče nizke brezposelnosti. Nizka brezposelnost Nizka brezposelnost ni in tudi ne sme biti razlog, da se ne ukvarjamo z brezposelnimi. Veste, koliko delodajalcev pri nas potrebuje brezposelne. Me pa veseli, da je poslanec Levice Jakopovič povedal, da se je treba z dolgotrajno brezposelnimi seveda tudi ukvarjati. In točno temu je namenjen tudi naslednji zakon, ki ga bomo obravnavali, zakon o socialno varstvenih prejemkih. V tem zakonu bomo dali zakonsko podlago, da se povežejo naslednji podatki, CSD, zavoda za zaposlovanje, humanitarnih organizacij, zato da lahko celovito obravnavamo

dajmo tokrat biti malo bolj strpni, kolikor smo pač lahko. Kajti sam mislim, da je to temo res popolnoma brezsmiselno izkoriščati v neke v neke politične namene. Pravzaprav si tudi sam ne želim nobenih političnih obračunavanj na plečih večinskega prebivalstva iz jugovzhodne regije, pa tudi romske skupnosti na področju jugovzhodne regije. Zaznavamo problem, ki ni od včeraj, zaznavamo problem, ki traja, že odkar imamo državo, in se resnično vse bolj poglablja in je vse bolj pereč. pereč. Mislim, da če se bomo obkladali tukaj, kdo nečesa ni naredil, kdo je naredil, kako je naredil in kako ne bo nič naredil, je to popolnoma brezpredmetno. Kar se tiče jugovzhodne regije. Veliko je bilo povedanega v zadnjih nekaj mesecih okrog odnosov med romsko skupnostjo in večinskim prebivalstvom v jugovzhodni regiji, tako da se tukaj ne bi ponavljal. Seveda si ne moremo zatiskati oči pred slabim stanjem. te zakonske predloge, ki so bili pred nami včeraj, danes, ta petorček, to so tudi predlogi, ki so jih nekako tudi župani jugovzhodne regije dali v postopek s podpisi 30 tisoč in več prebivalcev, razumem kot legitimen poskus urediti situacijo, ki je na jugovzhodnem delu Slovenije slaba, med večinskim prebivalstvom in romsko skupnostjo. Razumem zgolj kot to, ne pa kot nabiranje določenih političnih točk. Zdi se mi, da je izjemno pomembno, da imamo to ves čas v mislih in da poskušamo res te svoje razprave, ki jih imamo, spraviti na neko normalno tenzijo in imeti pred očmi resnično samo željo, kako situacijo popraviti. Situacija ni dobra. V tem primeru tukaj ni prostora za nikakršno ideologijo. Mislim, da samo tisti, ki živimo na jugovzhodnem delu te Slovenije, to razumemo in tudi tako jemljemo. Prav je, da se pogovarjamo, da se odkrito pogovarjamo, imamo tudi različna mnenja, pa vendarle mislim, da to lahko počnemo Res je, imamo izjemno majhno stopnjo brezposelnosti, a hkrati moram povedati, da imamo v jugovzhodnem delu v romski skupnosti pa izjemno veliko stopnjo brezposelnosti. Tukaj je na nek način Zakon o urejanju trga dela izjemno pomemben zakon, s katerim bi mi lahko na nek način ali pa dokaj hitro izboljšali stanje. Če smo opredelili štiri temeljne probleme, ki jih imamo v romski skupnosti, ki so naslednji, izobraževanje, zaposlovanje, bivanjske razmere in varnostna situacija, lahko povem, da če danes spravimo otroke v vrtce, bomo uspehe želeli šele čez 20 let, če danes spravimo otroke v osnovno šolo, bomo uspehe želeli čez 15 let, če danes spravimo populacijo 18 plus do 40 v službe, bomo uspeh želeli takoj. Na nek način bo treba pripraviti zakonodajo na ta način, da se bo to tudi poznalo. Mislim, da je ravno ukrep, da bi se ljudje v romski skupnosti hitreje zaposlili, tisti, ki bo prinesel tudi učinke na drugih področjih. Zaradi tega se bodo tudi lahko začele urejati bivanjske razmere, ker bodo ljudje kreditno sposobni, zaradi tega se bo tudi izboljšala varnostna situacija in zagotovo bo to vplivalo tudi na vse ostale učinke. Zato mislim, da je izjemno pomembno, da se te stvari lotimo, in zato tudi razumem zakon o urejanju trga dela kot nek legitimen poskus urejanja, samo pustimo ob strani politiko in ideologijo. Mene kliče veliko ljudi. Malo prej me je poklical en kolega, pripadnik romske skupnosti, ki je povedal: »Ja, razumljivo je, da na nas ne more vplivati določba, da se nekdo lahko zaposli oziroma da mora nekdo sprejeti zaposlitev tudi za dve stopnji izobrazbe nižje, ker mi smo pač na neki nizki izobrazbi. Kaj pa če bi obrnili logiko pa rekli, da se pa lahko tisti z najnižjo izobrazbo zaposlijo tudi eno stopnjo višje? Seveda ob nekih pogojih, da v določenem roku opravijo tudi formalno izobrazbo.« Jaz mislim, da na nek način, zlasti v javni upravi, bi bilo to lahko izvedljivo, bi morda lahko razmišljali tudi v to kontra smer. Tako da tukaj so te stvari zelo odprte in hkrati moramo praktično razmišljati in tudi nekako imeti v mislih, kako lahko to vpliva na vpliva na romsko skupnost samo, da bi napredovala tudi na področju zaposlovanja. V šestih letih, spoštovane kolegice in kolegi, kolikor sem jaz v Državnem zboru in konstantno opozarjam na slabo situacijo, nismo uspeli narediti ne vem kakšnih korenitih korakov v pravo smer. Kakor tudi še nazaj, ker sem se tudi prej ukvarjal in vem, da se dejansko ves čas situacija poslabšuje. Zato vse te korake, ki so, te zakonske pobude, ki so jih izrekli župani, pa nenazadnje zdaj vložila tudi Nova Slovenija, resnično razumem kot poskus. Seveda, poskušam si zatiskati ušesa v primerih, ko prihaja do nekih

sprejeli te ideje, ki prihajajo tudi s strani tako opozicije kot koalicije, in poskušali v nadaljnjem postopku ta zakon in tudi sicer vse ostale na nek način izboljšati. Kajti če ne bomo storili nič, bo situacija samo še slabša. Zato seveda nekako razumem in so mi blizu ti predlogi, hkrati pa bom podprl tudi vse predloge, pobude, ki bodo, kakor so napovedali z ministrstva, prišle v prihodnosti na račun ureditve te problematike, ki nas vse skupaj pesti. Seveda bom podprl vse predloge, ki bodo šli v pravo smer. Kaj pa je prava smer? Prava smer je pa pravzaprav tista, da se izboljšajo odnosi med romsko skupnostjo in večinskim prebivalstvom, da se izboljša sobivanje, da se vzpostavi take pogoje, da bodo lahko ustrezno uveljavili tako pravice kot obveznosti, spoštovani, to premalokrat slišimo, kot obveznosti, in nenazadnje, da se bodo izboljšale razmere tudi v sami romski skupnosti. Želim da bi se v tem mandatu končno resnično spoprijeli s temi izzivi in da bi naredili korak v pravo smer in da ne bi na nek način več jemali te težave, ki se dogajajo na jugovzhodnem delu Slovenije, kot agendo ali pa, bom rekel, miselnost desne politične sfere ali pa miselnost leve politične sfere. sfere. Dejansko je brezpredmetno, da bi zadevo jemali na ta način, kajti kdor živi v tem delu ali pa vsaj pozna nekoga, ki živi v tem delu, potem ve, da so razmere res hude in da je skrajni čas, da poskušamo narediti korak v pravo smer. Korak v pravo smer bo vsak korak, ki bo urejal na področju izobraževanja, na področju zaposlovanja, posledično bivanjskih razmer in posledično tudi varnostnih razmer. Upam, spoštovane kolegice in kolegi, da imamo vsi odprta srca in vsi resnično, odkrito mislimo, da lahko nekaj spremenimo, in si tudi to želimo. Ker če si bomo želeli, potem je pol narejenega. Hvala lepa.

Vloga zavoda je, mislim, da ključna pri pomoči romske skupnosti pri zaposlovanju in tudi pri pomoči delodajalcev, recimo v jugovzhodni regiji. Zavod zaposlovanje je pripravil projekt, ki ga je minister že potrdil in ga zdaj usklajujemo po vzoru tistega projektnega učenja mladih PUM-O, kjer bo zavod predlagal izvajanje psihosocialne obravnave pripadnikov romske skupnosti, vsebine formalnega, neformalnega izobraževanja, usposabljanja na delovnem mestu, zaposlitev s subvencijo, mentorstva in tako naprej. Razlika v tem programu je, da bi se delalo izključno za romsko populacijo in prilagojeno tej populaciji ter izključno z delodajalci, ki so iz te regije. Toliko, da se samo nekako navežem. Odgovoril bi tudi na vprašanje, ki je bilo postavljeno v tisti moji petminutni odsotnosti glede tega, koliko socialnih pomoči izplačujemo zdaj in pred 10 leti. Septembra 2014 je bilo upravičencev slabih 49 tisoč, danes jih je dobrih 46 tisoč. Mogoče še to, pomembno, 2016 je OECD pripravil poročilo Connecting People with Jobs, Slovenia, Draft Report, kjer je opozoril, da ima Slovenija prestrog režim sankcij na zavodu za zaposlovanje, in na podlagi tega je bila tudi pripravljena novela ZUTD-D, kjer se je uvedlo to dvostopenjsko sankcioniranje, katerega ukinitev se danes predlaga. Hočem povedati, da se tudi OECD na neki točki zaveda, da naloga zavoda za zaposlovanje ni samo, da za vsako ceno priskrbi delovno silo gospodarstvu, ampak je njegova naloga tudi v tem, da najde ljudem primerno delo, v skladu z v skladu z njihovo izobrazbo ter z njihovimi kariernimi željami, ker si želimo, da ljudje napredujejo na področjih, kjer so dobri. Predlog, ki ga predlaga poslanska skupina, gre v nasprotno smer človeku najti katerokoli službo, ne glede na njegovo izobrazbo, ne glede na njegove karierne cilje, ne glede na njegove izobraževalne, ne glede na njegovo izobrazbo v preteklosti. Zdi se nam, da je pomembna, in tudi ustava tako določa, prosta izbira poklica, in zdi se nam pomembno, da zavod dela z ljudmi, najde njim primerne kariere. Rekel bi tudi, da je tako, ker na nek način je razprava ideološka. Dejstvo je, da učinkovita socialna varnost za brezposelne neposredno pomeni boljše pogoje dela za zaposlene. Bolj ko so pravice in transferji dostopni in bolj ko so univerzalni, bolj se mora delodajalska stran potruditi in ponuditi ponuditi ljudem delovna mesta, ki so dostojna in kjer so delovni pogoji dobri. V državah brez socialne mreže morajo ljudje delati, da lahko sploh preživijo. V državah z visoko socialno varnostjo se mora kapital potruditi, da zagotovi delovna mesta, ki so dostojna. Mislim, da je to ključni strukturni moment, ki poganja tudi kvaliteto delovnih mest in plače tam. Zakoni pa so za vse enaki. ZUTD v svojem 129. členu jasno določa, pod katerimi pogoji se brezposelno osebo neha voditi v evidencah zavoda, in ti pogoji so za vse enaki. Tistega, ki si recimo ne prizadeva za pridobitev zaposlitve na razgovoru, se lahko neha voditi, tistega, ki ne sprejme službe, ki jo zavod ponudi, se lahko neha voditi in tistega, ki ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti glede aktivne politike zaposlovanja prav tako. Hočem samo reči, da zavod za zaposlovanje že briše iz evidence ljudi, ki si ne prizadevajo za pridobitev zaposlitve. Hvala.

Moram priznati, da tudi meni ni najbolj jasno, kakšen namen ima predlog novele Zakona o urejanju trga dela, ki ga je ponovno vložila Poslanska skupina NSi. Razumem, kaj vas moti oziroma česa si želite, razumem, da želite pomagati romski skupnosti, da se vključi na trg dela, in razumem, da vas motijo zlorabe instituta denarne socialne pomoči, vendar pa predlog, ki ste ga ponovno vložili, s tem da ste še dodali nekaj diskriminatornih točk, predlog teh težav, ki se vam zdijo tokrat najbolj pomembne v tej državi, ne rešuje. Bom šla kar po vrsti s prvim predlogom, vašim predlogom, da bi brezposelno osebo lahko napotili na delovno mesto, ki ustreza dvema ravnema nižji izobrazbi osebe, pri čemer pa ni potrebno, da ta izobrazba ustreza vrsti pridobljene izobrazbe brezposelne osebe. Ta ukrep, če ste ga želeli sprejeti zaradi Romov, vam je že poslanski kolega iz vrst Levice lepo pojasnil, da ste popolnoma zgrešili strukturo brezposelnih Romov. 90 % brezposelnih Romov ima končano osnovno šolo ali pa niti ne, le 8 % jih ima poklicno izobrazbo, tako da ne vem, kako bi lahko znižali raven izobrazbe Romov, da bi jih zaposlili. Potem bi že šli v negativ. Ne bom niti problematizirala, kako bizarno je v praksi to, da želite recimo nekega magistra prava, ki je trenutno na zavodu za zaposlovanje, ne vem, zaposliti kot gradbenika. Jaz se ne bi počutila počutila varno v zgradbi, ki jo je zgradil nek pravnik, recimo. Vse to, sedaj te bizarne primere opisujem, da vidite, kako bizaren je vaš predlog v praksi. Hkrati pa mi je zanimivo, da ste v bistvu sami v oceni stanja in razlogih za sprejetje zakona opisali stanje in potem predlagali predlagali nek ukrep, ki je popolnoma kontradiktoren temu stanju. In sicer ste sami navedli, da imajo dolgotrajno brezposelne osebe zaradi različnih razlogov manjše možnosti za zaposlitev, zato potrebujejo več aktivnosti za reševanje statusa. Med temi razlogi recimo navajate pomanjkanje poklicnih kompetenc, kar je zopet v nasprotju s tem, da želite visoko kvalificirane kadre pošiljati na neka delovna mesta, kjer ne rabijo takšne izobrazbe. Potem ste navedli tudi zdravstvene ovire. ovire. Kakor da ste popolnoma spregledali strukturo brezposelnih, med katerimi je 16 % invalidov, 40 % starejših od 50 let in seveda 40 % dolgotrajno brezposelnih, ki imajo že praviloma nižjo izobrazbo. Potem ne vem, zakaj niste recimo kliknili na zavod in pogledali, koliko je sploh trenutno prostih delovnih mest. Jaz sem si danes to pogledala, jih je 4 tisoč 600, medtem ko imamo pa brezposelnih tam nekje 40 tisoč. V bistvu imamo torej več brezposelnih, kot je trenutno prostih delovnih mest. Ne vem, zakaj se vam zdi tako nujno, da bi sedaj kaznovali visoko kvalificirane kadre in jih pošiljali na delovna mesta z nižjo stopnjo izobrazbe. Hkrati niste predstavili nobenih številk, koliko pa imamo dolgotrajno brezposelnih z doktorati, z magisteriji. Sploh niste pogledali celotne realnosti na trgu dela, recimo katerih kadrov sploh trenutno primanjkuje. Če boste šli na stran zavoda, so trenutno med 15 15 najbolj iskanimi poklici recimo visoko kvalificirani kadri, primanjkuje torej nam visokošolskih učiteljev, IT strokovnjakov, recimo geodetov. Torej ne vem, ste našli te na denarni socialni pomoči, na zavodu, ali ti čakajo na prosta delovna mesta in bi jih vi raje zaposlili kot, ne vem, kuharje. Potem nam seveda manjka deficitarnih obrtniških poklicev, predvsem diplomiranih medicinskih sester, kuharjev, vzgojiteljev. Zopet, če imam recimo diplomo iz jezikoslovja, ali naj grem delat kot diplomirana medicinska sestra? Ne vem, ne ne razumem točno vašega ukrepa. Je pa seveda tudi pomanjkanje podplačanih poklicev, kot so čistilke, pomočniki vzgojiteljic, kuhinjski pomočniki. Ta vlada pa seveda že pripravlja zelo pomemben ukrep, ki bo spodbudil ljudi, da se prijavljajo na ta delovna mesta. In sicer se s planirano prenovo plačnega sistema v javnem sektorju končno predvideva odprava odprava plačnega razreda J, torej plač, ki so pod minimalno zagotovljeno plačo. Zdi se mi, da trenutno iščete problem tam, kjer ga v bistvu ni oziroma je najmanjši. Vemo, da imamo najnižjo stopnjo brezposelnosti, in ne, to ni ukrep Janeza Ciglerja Kralja niti ni to ukrep Luke Mesca, to je pač posledica staranja družbe in tega, da smo ti, ki smo poredni, se ne razmnožujemo dovolj. Tako da je pač to, da si bomo zdaj pripisovali zasluge za to nizko stopnjo brezposelnosti, ena stvar – da imamo najnižjo stopnjo brezposelnosti, in sicer med evropskimi državami smo med najboljšimi, nižje je le na Poljskem in Češkem. In to smo dosegli brez nekih kaznovalnih ukrepov, kot jih predlagate vi. Samo kot zanimivost bom dala primer, ki smo ga zadnjič poslušali na Obrtno-podjetniški zbornici, kjer so nam nekako pohvalili sosednjega predsednika Orbana, ki naj bi kupil kosilnice, se mi zdi, in spravil ljudi na javna dela, da si prislužijo denarno socialno pomoč, in še vedno je tam recimo stopnja brezposelnosti, na Madžarskem, višja kot pa pri nas. Tako da mislim, da smo lahko ponosni na svojo državo, da smo pridni, če nam trg dela seveda ponudi ustrezne pogoje. Ti pogoji se definitivno sedaj, ob pomanjkanju delovne sile, izboljšujejo. Ampak seveda, da ne bom samo negativna, razumem, da želite recimo, kot sem rekla, vključiti romsko prebivalstvo na trg dela. Vendar pa kot rečeno ti predlagani ukrepi niso smiselni, ampak je treba pogledati na stvar bolj celostno. Včeraj smo z raznoraznimi ministri sedeli tri ure na sestanku in debatirali možne ukrepe. Večina ukrepov seveda ni stvar zakonodaje, ampak gre za izvajanje raznoraznih projektov, dajanje dodatnih spodbud in tako naprej. Definitivno se zavedamo tega problema in ga bomo tudi poskusili v nadaljevanju čim bolj rešiti. Seveda pa ne moremo čez noč kar, ne vem, opismeniti opismeniti romskega prebivalstva, ki je bilo tako dolgo zapostavljeno, spremeniti njihove kulture in, ne vem, prisiliti delodajalce, da jih začnejo zaposlovati. Potem bi omenila samo še vaš drugi predlog, ker ne vem, zakaj ste se spet, očitno ste rabili še eno marginalno skupino, ki jo boste targetirali, in ste se spravili še na državljane tretjih držav, torej tujce, in predlagali, da bi jih lahko zaposlili le za polni delovni čas. Pri tem pa ob razlagi sploh niste podali nobenih podatkov, koliko pa imamo mi zaposlenih tujcev na skrajšanem delovnem času oziroma na polovičnem delovnem času. Tako da ste kar pavšalno spet vnesli v zakon neko diskriminacijo, brez podatkov, hkrati se pa niste zavedali možnosti, da pa recimo kak javni zavod potrebuje hišnika za polovični delovni čas, in bi hkrati potem,

Ukrepi so pripravljeni zelo nepremišljeno, zato jih ne morem podpreti. Sploh pa ne tega prvega dela, ker naj poudarim, da za visoko šolstvo iz proračuna namenjamo rekordno visoke količine denarja v tem mandatu. Dosegli smo proračunska proračunska sredstva, ki so že presegla 400 milijonov, ker nam je seveda cilj, da imamo v naši državi visoko izobražen kader in da bo tudi gospodarstvo sledilo temu, da se bomo počasi prestrukturirali iz neke proizvodnje brez dodane vrednosti v storitvene in proizvodne dejavnosti z višjo dodano vrednostjo in da bomo končno lahko v tej državi dosegli neko blaginjo, ki si jo vsi želimo. Zato kot rečeno, še enkrat, razumem namen zakona, ukrepi pa ne gredo v pravo smer in jih ne morem podpreti. Hvala. Hvala lepa. Vidim, da dr. Greifove ni v dvorani, zato dajem besedo naslednji razpravljavki Sandri Gazinkovski, potem pa dobi besedo še mag. Darko Krajnc. Izvolite, kolegica. SANDRA GAZINKOVSKI Kot sem že v stališču povedala, je Poslanska skupina Nova Slovenija ponovno predlagala paket zakonov, ki so povezani z romsko tematiko, a tega na glas seveda ne priznajo. Večkrat smo slišali, da Romi niso bili omenjeni, čeprav smo na koncu pa potem slišali v razpravi predlagatelja, da gre dejansko za to tematiko. Žal mi je, da se poslanci predlagatelji v resnici ne zavedajo, čeprav trdijo, da se, da zakoni, ki jih sprejemajo, veljajo za vse prebivalke in prebivalce v Sloveniji, ne pa izključno samo za eno skupino. Tako bi potemtakem zaradi ene skupine ljudi lahko v težave spravili tudi ostale. S predlogom zakona, ki ga zdaj obravnavamo, bi namreč omogočili zavodu za zaposlovanje, da brezposelno osebo napoti na delovno mesto, za katero je zahtevana največ dve stopnji nižja izobrazba, pri čemer ni treba, da ustreza vrsti pridobljene izobrazbe brezposelne osebe, odklonitev pa bi pomenila razlog za prenehanje vodenja brezposelne osebe v evidenci brezposelnih oseb. Menim, da se predlagatelj ne zaveda, da s takim predlogom krši ustavne pravice do svobode dela. S tem tvega dolgotrajno brezposelnost, saj tretjina brezposelnih ljudi nima dovolj visoke izobrazbe za takšno napotitev, kar je dobro razložila tudi moja kolegica Sara. Nova Slovenija se je s predlogom tega zakona dotaknila tudi tujcev. Ker, saj vemo, tujci so zanje nebodijihtreba. V 13.b členu predvidevajo, da tujce v povezavi s 13.a členom lahko zavod za zaposlovanje napoti na delovna mesta, za katera je zahtevana največ dve stopnji nižja izobrazba, tujce z višjo izobrazbo pa bi lahko napotili na delovno zaposlitev za polovični delovni čas. Omogočili bi tudi ukinitev znižanja denarnega nadomestila ob kršitvi. Dodatno predlagajo, da pritožba zoper odločbo o prenehanju vodenja v evidenci brezposelnih oseb in odločbo o prenehanju vodenja v evidenci oseb, vključenih v programe aktivne politike zaposlovanja, s takim predlogom ne bo vzdržala izvršitve odločbe, kar pa je seveda ustavno sporno. Na to je v prejšnji obravnavi predloga zakona opozorila tudi Zakonodajno-pravna služba. Ponavljam. Predlog, kot ga predlagate, bi brezposelne osebe, ki so prejemniki denarne pomoči, postavil v finančno neugoden položaj in kot takšen predstavlja poseg v pravico do pravnega sredstva, ki je ustavnopravni institut. Zaradi vsega naštetega in dejstva, da večina brezposelnih nima ravno visoke izobrazbe, menim, da je predlog zakona, ki ga obravnavamo, neprimeren, še več, nedopusten in neustaven, zato ga seveda ne bom podprla. Hvala.

Definitivno je tam zunaj veliko različnih praks, med njimi tudi zlorabe, na katere je osredotočen ta predlog zakona. Žal imamo zlorabe v Sloveniji na več področjih. Socialni transferji so eni izmed tistih, ampak te zlorabe so, tako kot je nazorno pokazal že kolega Jakopovič, velikokrat tudi malo dramatizirane kot neka fama, nekdo je nekje videl, nekoga slišal, nekoga pozna. Želel bi si, da se take zlorabe, če obstajajo, sproti prijavijo, da se takim ljudem potem pač tiste pravice odvzame, če jim niso bile pravilno pravilno podeljene. Po navadi so te pravice podeljene po nekih strogih pregledih, priloženih dokumentacijah, potrditvah in vsem. Kar se tiče brezposelnih. Tudi v bazi brezposelnih imamo zelo različno strukturo ljudi. Bilo je zelo dobro predstavljeno zmanjšanje števila dolgotrajno brezposelnih v obdobju zadnjih let. Jaz mislim, da že dokaz tako visoke zaposljivosti, kot je v Sloveniji, in nizke brezposelnosti zmanjšuje nek nabor ljudi, ki so znotraj teh, ki so še v sistemu brezposelnih 46 tisoč ljudi, zelo omejeno daje možnosti trgu dela, da te ljudi uporabi za neki konkreten Seveda si je potrebno prizadevati, da te ljudi opolnomočimo, usposobimo, da jim z delom tudi omogočimo neko socialno vključenost, ker delo ima pomembno socialno komponento. Pravice, ki izhajajo iz tega, ko je nekdo zaposlen ali v bazi brezposelnih, prijavljen na zavodu, so tudi različne. Tudi število nadomestil za primer brezposelnosti se je zelo zmanjšalo in imamo trenutno okrog 13 tisoč ljudi, ki prejemajo nadomestilo, ki izvira seveda iz zaposlitve za primer brezposelnosti. Izvajanje zakonodaje je pri nas problem. Ker sem omenil zlorabe, omenim tudi zlorabo osebnih stečajev, ki mene bistveno bolj moti kot morda kakšna zloraba nekoga s socialnega roba. Osebni stečaji so namenjeni ljudem, ki se znajdejo v škripcih, ki res težko preživijo, pri nas pa jih zlorabljajo tisti, ki imajo milijone, ki so državi dolžni milijone in po osebnem stečaju nadaljujejo s poslovanji z neko drugo pravno osebo in tako dalje. Take prakse moramo tudi nasloviti in sem razočaran, da velikokrat nimamo konkretnih odgovorov v praksi, da bi te stvari še bolj uspešno zamejili. Tudi na področju socialnih transferjev pričakujem temeljito analizo, o tem smo se že pogovarjali. Imamo znano število socialnih transferjev. Tu velikokrat v razpravi govorimo na splošno o socialnih transferjih, saj bomo potem pri naslednjih točkah o tem govorili, kakšne socialne transferje imamo, in eden od teh je denarna socialna pomoč, ki niti ni tisti, ki je najvišje stroškovno in številčno v tej državi zastopan med socialnimi transferji.

zamejiti, še dodatno kaznovati, treba se je vprašati, kaj konkretno bi v praksi s tem dosegli. Že sedaj obstaja možnost, da se določene stvari, ki so v tem zakonu predlagane, izvajajo, mi moramo samo bolj striktno izvajati zakonodajo in seveda na terenu motivirati ljudi, tudi z drugačnimi prijemi, predvsem tiste, ki niso socialno vključeni, da spoznajo in da se potem vključijo tudi na trg dela, ko za to dobijo priložnost. Če jo dobijo, je pa spet druga zgodba, o kateri smo tudi tu notri že veliko debatirali. Hvala. Prehajamo v sklepni del splošne razprave, v katerem dobita besedo še predstavnik Vlade in predstavnik predlagatelja. Najprej ima besedo predstavnik Vlade, če želi. Gospod Dan Juvan, državni sekretar, Hvala za besedo. Zakon, ki ga obravnavamo danes, poslabšuje položaj vseh iskalcev zaposlitve, ne da bi predlagani ukrepi ciljno izboljševali zaposlitvene priložnosti kakšne ranljive skupine državljanov oziroma prebivalcev Republike Slovenije. konkretno za pripadnike romske skupnosti in druge iskalce zaposlitve z nižjo izobrazbo celo izrazito škodljiv, zato ga Vlada Republike Slovenije ne podpira.

samo sledi ureditvi Zakona o zaposlovanju in delu tujcev. Ne gre za nobeno diskriminacijo. To je pojasnjeno tudi v obrazložitvi člena. Verjamem, če ste si to prebrali, da ste videli tudi obrazložitev, ampak verjamem, za

Jaz si želim, da bi ti ljudje, ki so zdravi in prejemajo denarno socialno pomoč, pri nas delali. Prej kakor bi recimo delali tujci, ki prihajajo delat k nam. Zakaj tako govorim? Zaradi tega ker tujci, ki pridejo delat k nam, pridejo in delajo za minimalno plačo in jim je to tudi v interesu. Zakaj? Zaradi tega ker cela družina živi od socialnih podpor, socialnih pomoči in izkoriščajo naš sistem. Sami veste, da je žena po navadi doma, in pet, šest, sedem ali še več otrok, in ti lepo živijo na račun naše države. države. Zato si bolj kot to, da bi delali tujci, želim, da bi delali tisti, ki so zdravi in sposobni za delo in prejemajo denarno socialno pomoč. Odzval se bom še na nekaj stvari za nazaj. Da nabiramo politične točke. Kako nabiramo politične točke? Delo poslanca je tudi vlaganje zakonodaje. In ker vlada, koalicija ne delata nič, smo pač mi vložili zakon o urejanju trga dela. Nabirajte si tudi vi politične točke, vi vlagajte zakone, v koaliciji, v vladi. Vlagajte jih, nabirajte si politične točke, spodbujam vas, spoštovana koalicija, spoštovani predstavniki, poslanci in tako naprej, vlagajte zakonodajo, nabirajte si politične točke. Zanima me, ministrstvo, kaj boste naredili, ne rabite mi zdaj odgovoriti, lahko tudi pri naslednji točki, glede te romske problematike, ki je bila danes tolikokrat omenjena. Strinjam se s poslancem Bakovićem iz SD, ki je rekel, da če ne bomo nič naredili, bo situacija še slabša. Popolnoma se strinjam z vami, dejstvo pa je, da boste odgovornost nosili v tej vladi, čeprav je to problem, ki traja že praktično od osamosvojitve dalje. Enako imam vprašanje za državnega sekretarja, lahko tudi pri naslednji točki: koliko ljudi je bilo izbrisanih iz evidence brezposelnih v zadnjem letu zaradi kršitev? Zelo fajn bi bilo vedeti te številke. Te številke bodo verjetno nazoren pokazatelj, kako se ta zadeva tudi izkorišča. Drugače pa trg dela potrebuje različne ukrepe za različne ljudi. Se pravi, zakon ni usmerjen samo na določeno ciljno populacijo. Jaz sem poslušal danes tukaj razpravljavce, vsi ste eno in isto govorili, sem imel včasih občutek, da berete vsi iz istega opomnika. Slišal sem, da ta vlada že pripravlja ukrepe. Res me skrbi, kaj boste pripravili, še bolj pa, kaj bo iz tega potem tudi ven prišlo. Jaz sem danes pri tem zakonu želel samo povedati, da si jaz kot poslanec Državnega zbora predstavljam socialno državo tako, da nagrajuje tiste, ki delajo, in pomaga tistim, ki ne morejo delati, ne tistim, ki ne želijo delati. Se pravi, pomagati je treba invalidom, tistim, ki res ne morejo delati, izluščiti je treba s tega seznama, s katerega ste prej naštevali, koliko je tam tistih ljudi, ki so sposobni delati, in ti morajo biti družbeno odgovorni in prevzeti odgovornost in iti delat tako kot vsi ostali, ne pa izkoriščati države. Sam sem vam tudi prej povedal primer, kako zelo preprosto je to. Je rekel, zakaj bi delal. Zakaj bi ena mama samohranilka delala? Več kot 600 evrov dobi socialnih pomoči, je rekla, dvakrat na teden grem delat na črno, na koncu imam več kot nekdo, ki cel mesec dela, za to, da grem osemkrat na črno na šiht. šiht. To res ni pošteno. Gre tudi za to, da imajo ljudje občutek, da je sistem socialnih pomoči pravičen, in ljudje zdaj vidijo, da ni, ker se jih ne izpiše iz evidence brezposelnih kljub kršitvi in še naprej prejemajo denarno socialno pomoč. Se pravi, ta sistem ni pošten. Tisti, ki gredo zjutraj na šiht, cel dan trdo delajo, nekdo na drugi strani pa izkorišča naše socialne transferje in na lepe oči dobi 500 evrov na mesec. Ko bi vsaj kaj družbeno koristnega za ta denar opravil. Dajte mogoče tudi v tej smeri razmisliti. Sem pa mnenja, da ne glede na to, koliko je zdaj teh, ki prejemajo to denarno socialno pomoč, danes lahko, kdorkoli želi, lahko v tej državi dela. Čisto vsak, ki želi, lahko v tej državi dela, ne glede na stopnjo izobrazbe. Na socialni pa imamo točno določen krog ljudi, take, ki res ne morejo delati, pa take, ki ne želijo delati. In teh se mi dotikamo s tem zakonom, tistih, ki ne želijo delati in še naprej želijo na račun invalidov, tistih, ki ne morejo delati, tistih, ki hodijo v službe nabirat finančna sredstva, ki njim padejo vsak mesec z neba. Zato smo tudi pripravili ta zakon, zakon, kjer bi aktivirali iskalce zaposlitve, preprečiti fiktivne prijave v evidencah brezposelnih. Mogoče tudi vprašanje na mestu: kdaj boste vi to pripravili, realno? Vem, da je bilo v preteklosti že kar nekaj časovnic, pa se potem niste tega nikoli držali, ampak vseeno želim to vprašati. Mislim pa, da tisti ljudje, ki zdaj to spremljajo, točno vedo, kaj želimo s tem predlogom zakona. Želimo zgolj in samo tisto, kar sem povedal tudi prej pri stališču – zdrav človek naj dela, ne pa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 Je še kdo? Verjetno boste pa še vi, predvidevam, gospod Reberšek, želeli še kaj reči, tako da jaz bom vseeno kar odprla prijave. Ker drugače imam samo interes gospoda Ciglerja Kralja. Če želita razpravljati tudi predstavnik predlagatelja Aleksander Reberšek in predstavnik Vlade, vaju prosim, da se prijavita s pritiskom tipke za vklop mikrofona. V tem primeru dobita besedo kot zadnja, najprej predstavnik Vlade, nato predstavnik predlagatelja. Zdaj odpiram prijave. Izvolite. Vidim, da je interes dveh razpravljavcev. Prvi ima besedo kolega Janez Cigler Kralj in za njim kolegica Sandra Gazinkovski. Izvolite. JANEZ CIGLER KRALJ (PS NSi): Hvala lepa, predsednica. Saj morda bom celo krajši od petih minut. Pozorno sem poslušal razpravo. Moram se zahvaliti vsem, ki so, moram reči, razumno in konstruktivno razpravljali. To ste, saj se boste sami prepoznali, vsi tisti, ki ste najprej naglasili, da problem je, drugič, da vlada, tudi prejšnje vlade – sprejemam vso odgovornost – do zdaj niso naredile nič koristnega. Nekatere, tu bom pač kot desnosredinski politik rekel, da so še bolj levosredinske vlade šle še v večji permisivizem glede preventivnega ukrepanja proti zlorabam socialnih pomoči, proti zlorabam statusa brezposelne osebe, vpisanega v evidenco in tako naprej. Sam sem vsaj, ko sem imel to možnost, aktivno pristopil k situaciji, bil veliko v jugovzhodni Sloveniji, kot sem prej v stališču Gorenjskem, tudi na Gorenjskem, tudi Velenje in okolica, vam povem, s tem smo se največ ukvarjali in s teh področij smo dobili največ konkretnih strokovnih predlogov, kako pristopiti k temu, da ljudje ne bi več v taki meri izkoriščali, bi rekel, fiktivnega vpisa v evidenco brezposelnih. Slišal sem tudi kar nekaj razprav, ki so nas želele pač obtožiti za, ne vem niti ni vredno, da bi ponavljal. Ampak ključno je, to je tretja stvar, ki so jo konstruktivne razprave izpostavile, da smo predlagali rešitve. Ker samo govoriti o tem, da en problem je, pa desetletja o tem govoriti, pa samo pripoznavati, da so neki manki, pa da je odrinjenost na rob družbe in tako naprej, nič pa ne narediti, poglejte, potem smo tam, kjer smo. Nekatere družbene skupine imajo velike težave že znotraj sebe zdaj. Konkretno v enem od romskih naselij sem se pogovarjal z Romom, ki je sprejel službo poštarja, in se mi je takrat potožil, da je zelo ogrožen, on in njegova družina. Pa je otroke dal v šolo, ena je v srednji, zelo je bil ponosen na to, kar je delal in kakršen status je dosegel, ampak je rekel: gospod Cigler Kralj, se bom moral izseliti, ker moji rojaki name pritiskajo, da jim kvarim, bomo rekli, poslovni model, in smo vsi ogroženi, cela družina, zato ker delam, ker sem sprejel odgovornost in tako naprej. Ta zakon, zakon o urejanju trga dela, ki ga imamo danes na mizi, je prvi korak k temu, da podpremo take ljudi, ki so pripravljeni delati in prispevati, in ustavimo tiste, ki imajo edini namen, da to zlorabljajo. Pa kakorkoli poskušate tule iz sredine Državnega zbora relativizirati, da obstajajo taki in drugačni – ja, vedno. To je ono, bi rekel, vedno s problemom drugega relativiziramo problem, ki ga zaznamo pa o katerem razpravljamo. Ne pristajamo na to. Te rešitve so gotovo tiste, ki prihajajo iz stroke, s terena, s teh območij, ki jih celo tisti znotraj teh družbenih skupin ali socialnih skupin, ki zaznavajo ta problem, podpirajo, spodbujajo. Sam seveda podpiram te tri glavne ukrepe iz predloga zakona o urejanju trga dela, zavračam pa vse zmerljivke in tako naprej. To pa zavračam. Ta zakon bom podprl. Hvala lepa. Kolegica Sandra Gazinkovski, izvolite. SANDRA GAZINKOVSKI (PS Svoboda): Hvala. Res je, današnja razprava je bila korektna, razen seveda razprave kolega Aleksandra. Z vsem spoštovanjem, kolega, a to vam moram sporočiti oziroma povedati. Ali vi veste, kaj ni pošteno? Ni pošteno to, da vas moramo sploh poslušati. In ni pošteno, da moramo poslušati vaše posplošeno mnenje, upam, da izključno vaše, glede tujcev, ki so seveda tudi vaši volivci. In še ena stvar ni poštena. Ni pošteno, da govorite, da so na zavodu za zaposlovanje prijavljeni izključno lenuhi, ker vemo in dokazano je, da so ljudje tam tudi zaradi tega, ker ne morejo delati. Upam, res upam, da nikoli ne boste rabili oziroma ne boste prijavljeni na zavodu. Še enkrat, predlog je neustaven, zato je neprimeren in zato ga ne podpiramo. Zato zaključujem splošno razpravo. O predlogu sklepa, da je predlog zakona primeren za nadaljnjo obravnavo, bomo v skladu s časovnim potekom seje Državnega zbora

Predlog zakona je v obravnavo Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Janezom Ciglerjem Kraljem. V zvezi s tem predlogom zakona je skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Janezom Ciglerjem Kraljem zahtevala, da Državni zbor opravi splošno razpravo. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavniku predlagatelja gospodu Aleksandru Reberšku. Izvoli. Hvala lepa. V Poslanski skupini Nova Slovenija smo že v prejšnjem mandatu v parlamentarni postopek vložili sveženj socialne družinske zakonodaje, ki pa žal ni bil sprejet, saj sta ga z referendumsko pobudo takrat blokirali tudi dve stranki sedanje koalicije. Podoben sveženj zakonodaje je vložilo tudi 11 županov jugovzhodne Slovenije, skupaj z več kot 30 tisoč podpisi naših državljanov. Glede na to, da vlada Roberta Goloba v tem času ni storila nič oziroma ni podprla zakonodaje niti ni predlagala druge, smo v Novi Sloveniji spet vložili predlog zakona o socialno varstvenih prejemkih. V Novi Sloveniji smo prepričani, da gre za zakonodajo, ki jo zaradi razmer na trgu dela, nepreglednosti socialnih pomoči in tudi negotove jeseni močno potrebujemo, zato smo jo ponovno vložili v parlamentarni postopek. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih prinaša dve rešitvi. Predlagamo, da se denarna socialna pomoč tri mesece izplačuje v naravi, če otrok neupravičeno ne obiskuje pouka osnovne šole. Tukaj bi rad poudaril, da gre za ukrep, ki se uvede na podlagi pravnomočne odločbe Inšpektorata za šolstvo in šport. Denarna socialna pomoč bi se tri mesece izplačevala v naravi tudi, če bi obstajala dolg do javnih služb ali vzgojno-izobraževalnih zavodov, kar se dokazuje z dokazilom o neuspeli izvršbi. S tem želimo spodbuditi starše, da otrokom omogočijo dokončanje najmanj osnovne šole, kar je podlaga za vstop na trg dela in samostojno življenje, hkrati pa se skozi ta ukrep center za socialno delo tudi bolj posveti posamezni družini posveti posamezni družini v težavah in jo nauči razpolagati z dohodkom, uči jo torej finančne pismenosti. Omogoča se integrirana in celovita obravnava posameznika oziroma družine z denarno socialno pomočjo, in sicer prek sodelovanja centrov za socialno delo z zavodom za zaposlovanje ter humanitarnimi organizacijami oziroma izvajalci socialnovarstvenih programov, če so bile osebe tam v obravnavi. Ključni cilj je opolnomočenje in vrnitev osebe na trg dela, da sama poskrbi zase in svojo družino. Veljavni Zakon o socialno varstvenih prejemkih ne omogoča sodelovanja in izmenjave podatkov med centri za socialno delo in zavodom za zaposlovanje o upravičencih do denarne socialne pomoči, čeprav bi bila ta ključna za njihovo celostno obravnavo in aktivno reševanje socialne problematike, na primer podatkov o aktivnostih zaposlitvenega načrta, zaposlitvenih ciljev, vključevanje v storitev za trg dela, veščinah osebe in prepoznanih ovirah pri vključevanju na trg dela, dogovorih o aktivnem reševanju socialne problematike ter o aktivnostih obeh institucij za razreševanje problematike posameznega upravičenca. Za razrešitev ovir, težav v duševnem zdravju, težav z odvisnostjo ter socialnih in drugih podobnih težav, ki vplivajo na materialno ogroženost upravičencev do denarne pomoči, pa je potrebno tudi medsebojno sodelovanje centrov za socialno delo ter izvajalcev socialnovarstvenih programov in humanitarnih organizacij. Gre za izmenjavo na primer podatkov o prejetih denarnih dajatvah, vključenosti upravičencev v socialnovarstvene storitve in programe ter drugih oblikah pomoči, kot so materialna pomoč v hrani, oblačilih, organizirana pomoč prostovoljcev, dogovori o aktivnem razreševanju socialne problematike ter o aktivnostih vseh treh institucij za razreševanje problematike posameznega upravičenca. Izmenjava podatkov bo seveda možna samo na podlagi soglasja upravičenca do denarne socialne pomoči. Upam, da boste poslanke in poslanci skozi današnjo razpravo prepoznali, da zakon prinaša dobre rešitve in da jih boste tudi podprli. Do sedaj ni bilo koalicijske volje, sedaj pa menim, da je skrajni čas, da koalicija to zakonodajo podpre.

Slovenija je po ustavi socialna država. Gre za temeljno ustavno načelo, ki poudarja socialne pravice državljanov in prebivalcev ter odgovornost države, da s svojimi ukrepi omogoči uresničevanje socialnih pravic. Odgovornost države je poudarjena tudi v 50. členu Ustave, ki določa pravico do socialne varnosti in ki se uresničuje z vzpostavitvijo socialnih zavarovanj ter s sistemom socialnega varstva. Ustava zavezuje zakonodajalca prilagajati sistem socialnega varstva spremenjenim razmeram v družbi, s ciljem, da omogoči človekovega dostojanstva vredno življenje. Spremenjena družbena razmerja zahtevajo razvoj in prilagajanje socialnovarstvenega sistema tako, da omogoča hiter in učinkovit odziv na potrebe ljudi, ki bo zagotavljal močno varstveno mrežo za posameznike in družine v ranljivih situacijah. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih v osnovi ne vsebuje rešitev, ki bi omogočale hiter in učinkovit odziv na potrebe ljudi z namenom zagotovitve močne varnostne mreže za posameznike in družine v ranljivih situacijah, zato ga Vlada Republike Slovenije ne podpira. V zvezi s predlogom Vlada meni, da predstavlja odmik od diskrecijske pravice in strokovnih odločitev o strokovnih delavcih na centrih za socialno delo. Uporaba diskrecijske pravice je nujno potrebna ravno pri dalj časa trajajočem strokovnem delu oziroma odločitvah, ki zadevajo družine z največ nakopičenimi problemi in so v najbolj ranljivih situacijah. Te družine potrebujejo spodbude, ki nagrajujejo družbeno pričakovano ravnanje, ne pa kaznovanje, ki lahko posledično sproži še večji odmik od družbeno zaželenih ravnanj. Namesto večjega pogojevanja v socialni politiki je treba krepiti strokovno delo na centrih za socialno delo na način, da bodo strokovni delavci lahko bolje prepoznali kompleksnost različnih situacij in ovir prejemnikov denarnih socialnih pomoči ter opravili več strokovnega dela, predvsem z dolgotrajnimi prejemniki denarne socialne pomoči. Prav tako centri za socialno delo nočejo in ne smejo postati podaljšek Finančnega urada Republike Slovenije, ampak morajo izpolnjevati lastne naloge in lastno poslanstvo. Hvala. Hvala lepa. Prehajamo na predstavitev stališč poslanskih skupin. Najprej ima besedo Poslanska skupina Nova Slovenija – krščanski demokrati, v njenem imenu kolega Janez Cigler Kralj. Izvolite. Hvala lepa, predsednica. Dober dan vsem še enkrat! Predlog novele Zakona o socialno varstvenih prejemkih je eden izmed petih zakonov svežnja Nove Slovenije, s katerimi predlagamo rešitve in začetek reševanja, bomo rekli razmer, ki smo jim priča predvsem v zadnjem letu na področju romske problematike. Pa tudi sicer ta sveženj zakonov naslavlja problem zlorab denarnih socialnih pomoči, fiktivnih vpisov v evidenco brezposelnih in tako naprej. Zakon o socialno varstvenih prejemkih vsebuje dva oziroma tri ključne predloge rešitev. In sicer, v prvi vrsti zaščititi, bomo rekli mladoletne šoloobvezne otroke, ki jih starši zanemarjajo na način, da jim ne omogočijo, da bi bili prisotni pri osnovnošolskem pouku. To so otroci, ki so jim kršene temeljne človekove pravice. Pravica do osnovnošolskega izobraževanja je ena izmed ključnih, bistvenih, temeljnih, da ne govorim o tem, da je osnovnošolsko izobraževanje v Sloveniji obvezno. Za osnovnošolce smo starši tisti prvi odgovorni, ki moramo poskrbeti in zagotoviti, da otroci sodelujejo pri pouku v osnovnih šolah. šolah. V prvi vrsti je ta sveženj zakonov torej namenjen v bran tem otrokom, ki so zanemarjeni, ki so jim kršene osnovne pravice.

tega svežnja zakonov, ki so ga lani poleti vložili z 31 tisoč 500 podpisi v obravnavo državnemu zboru. Seveda, ob običajnih besedah vlade, ki so pospremile ta sveženj in županske napore, da bo vlada pripravila svoj del rešitev, da se bodo odzvali, da bomo bolj učinkovito in sistemsko to rešili, se ni zgodilo ni nič. Do danes nimamo niti ene rešitve, nekaj komisij imamo ustanovljenih pa mislim, da je nekaj ministrov obiskalo ribniški sejem, ampak tam govorilo o kuhalnicah, ne pa o izraženi problematiki. V primeru, da starši mladoletnega šoloobveznega otroka ne zagotovijo, da ta otrok obiskuje pouk osnovne šole, in v primeru, da imajo starši zavezanci zapadel dolg do izvajalca gospodarske javne službe ali pa vzgojno-varstvenega zavoda, po domače povedano vrtca, se torej avtomatično predlaga izplačilo denarne socialne pomoči v materialni obliki. Ne v gotovini, ampak v materialni obliki. Obvezno in avtomatično. To je tudi ena izmed rešitev, ki smo jo skupaj s strokovnjaki in z lokalnimi nosilci oblasti oblikovali v stiski, ko se gospodarske javne službe, komunalna podjetja, vrtci na nekaterih področjih soočajo z velikimi finančnimi težavami, ker ne dobijo zadev plačanih, še z veliko, lahko rečemo, materialno škodo, ki je velikokrat povzročena znotraj vrtcev in drugih ustanov, hkrati pa so nekateri zavezanci upravičenci do denarne socialne pomoči. Prišli smo do spoznanja, da ni pravično tako izkoriščati solidarnosti v naši državi, da jemlješ od države nekaj, na drugi strani pa ne plačuješ nečesa drugega, k čemur si zavezan, še posebej pa ne omogočaš šoloobveznemu otroku, da obiskuje pouk osnovne šole. Gospe in gospodje, to smo pa že slišali tudi s strani ministra, in tu se celo strinjamo, samo izobraževanje, najprej osnovnošolsko, potem tudi srednješolsko, tudi k temu je usmerjen ta sveženj zakonodaje, da bi se mlade spodbujalo, da dokončajo osnovno šolo in potem gredo tudi naprej v srednjo šolo, si pridobijo poklic, dobijo čim višjo izobrazbo. Torej trdimo, samo izobrazba je ključ, da ti ubogi zanemarjeni mladi izstopijo iz začaranega kroga medgeneracijske revščine. Krščanski demokrati verjamemo v to in zato to predlagamo. Drugi sklop, drugi predlog rešitev pa se nanaša na povezljivost evidenc med centri za socialno delo, zavodom za zaposlovanje in drugimi izvajalci socialnovarstvenih storitev, kot so humanitarne organizacije. Zakaj? Namen je najprej, da bi se težje izigravalo razne težave ali pa postopke, ko potekajo postopki zaradi kršitev predpisov za nekoga, ki je vpisan v evidenco brezposelnih in ima zaradi tega pravico do nekaterih socialnovarstvenih prejemkov. Če je on tam v postopku, veste, kako dolgo traja, da informacija pride do centra za socialno delo, da bi lahko ukrepal glede prejemanja socialnovarstvenih prejemkov, če je ugotovljena zloraba na zavodu za zaposlovanje? Predolgo. Predolgo traja, da se te informacije prenesejo. Da ne bi prihajalo do podvajanj ali pa pravzaprav potrojevanja prejemanja raznih humanitarnih in drugih pomoči. Zakon je preprost, zakon je smiseln, zakon je narejen na podlagi strokovnih izhodišč in ob sodelovanju lokalnih

Pred sabo imamo drugi predlog zakona, ki je del paketa, ki ga je predlagala ena izmed opozicijskih poslanskih skupin in se nanaša na reševanje romske problematike. S to novelo zakona, ki ureja socialnovarstvene prejemke, ter z novelo zakona, ki jo bomo obravnavali pri naslednji točki in ureja starševsko varstvo ter družinske prejemke, se želi predvsem spodbuditi večjo vključenost romskih otrok v šole. Da gre v primeru nizke stopnje vključenosti romskih otrok v osnovne šole za resen problem, smo se s predlagatelji strinjali že pri prejšnjih podobnih predlogih. Izobraževanje je namreč temeljna otrokova pravica. Brez znanja, brez dostopa do izobrazbe se otrokom zapirajo vrata do priložnosti, ki jim omogoča dostojno življenje, enakost in socialno mobilnost. Otroci, ki se ne izobražujejo, so ranljivejši, izpostavljeni so večjim tveganjem za socialno izključenost, revščino in marginalizacijo. Ko govorimo o nizki stopnji vključenosti romskih otrok v osnovne šole, govorimo tudi o težavah, ki so povezane z integracijo Romov in romske skupnosti v širšo družbo ter o njihovih priložnostih za zaposlitev. Zato bi morali nameniti še več pozornosti romskim otrokom in poskrbeti, da redno obiskujejo pouk ter da na koncu tudi uspešno zaključijo osnovnošolsko izobraževanje. Dejstvo, da ima kar 91 % Romov zgolj osnovnošolsko ali nedokončano osnovnošolsko izobrazbo, je dovolj zgovoren podatek, ki nam kaže, da so bili dosedanji ukrepi spodbujanja izobraževanja Romov nezadostni in neuspešni. Kljub temu pa je še vedno naše večinsko mnenje, da problema neupravičenega izostajanja romskih otrok od pouka ni mogoče reševati s predlaganim ukrepom, ki je predviden v današnjem predlogu zakona o socialno varstvenih prejemkih. Kot že rečeno, predlagana rešitev ni nova, o njej smo že večkrat razpravljali tudi v Državnem zboru. V teh razpravah nas je strokovna javnost in Zakonodajno-pravna služba vedno znova opozorila na številne pomanjkljivosti in nedorečenosti predloga. Predvsem pa je bilo vedno znova poudarjeno, da denarna socialna pomoč ni namenjena spodbujanju izobraževanja, ampak zagotavljanju materialnih pogojev za zadovoljevanje minimalnih življenjskih potrebščin posameznika ali družine, ki je socialno ogrožena. Zaradi tega izplačevanje socialne pomoči v naravi ne more biti ena izmed oblik sankcioniranja staršev otrok, ki ne obiskujejo pouka ali ne izpolnjujejo vseh predpisanih obveznosti iz obveznega šolskega programa. Zaradi tega je pomembno, da se osredotočimo predvsem na odpravljanje vzrokov za nizko stopnjo vključenosti romskih otrok v šolah. Tukaj igrajo ključno vlogo tako šole kot tudi lokalne skupnosti in država. Vsem otrokom je potrebno zagotoviti osnovne pogoje za življenje v romskih naseljih, kot je voda ali elektrika. Okrepiti moramo socialne in izobraževalne programe, ki so namenjeni romskim otrokom in družinam za spodbujanje izobraževanja in integracijo v širšo družbo. Zagotoviti je potrebno večje število romskih pomočnikov v vrtcih in osnovnih šolah ter poskrbeti za bolj sistematično ureditev njihovega položaja in nagrajevanje njihovega dela. Potrebno bi bilo zagotoviti tudi učinkovitejše sankcioniranje tistih staršev, ki jim je šolska inšpekcija pravnomočno izrekla prekršek zaradi neupravičenega izostanka otroka od pouka. Postopki ugotavljanja izterljivosti denarnih kazni od oseb, še posebej, če so prejemniki denarne socialne pomoči, namreč nimajo velikega učinka. Ter nenazadnje, uvesti je potrebno obvezno vključenost vseh otrok iz socialno ranljivih skupin v vrtce najmanj eno leto pred vključitvijo v osnovnošolsko izobraževanje, v navezi s tem pa tudi ukiniti 20-odstotni dodatek za otroke, ki ne obiskujejo vrtca. Poslanska skupina Socialnih demokratov iz navedenih razlogov večinsko meni, da predlog zakona ni primeren za nadaljnjo obravnavo. PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT: Hvala lepa. Besedo ima Poslanska skupina Levica, zanjo kolega Milan Jakopovič. Izvolite. Hvala lepa. V začetku julija sem ob ponovni obravnavi enega najbolj zlobnih – oh, pardon, vidim, da sem stališče spet začel na enak način kot prejšnjega, ampak saj uvodni stavek je lahko povsem enak, ker gre za povsem enako situacijo. Predlagatelji s tem zakonom želijo urediti avtomatsko izplačevanje denarne socialne pomoči v naravi, tudi, in to je pomembno, kadar je to škodljivo tako za prejemnico ali prejemnika kot tudi za njihovo družino, v primerih, ko otroci ne obiskujejo šole, ali v primeru, da ima prejemnik dolg do izvajalca gospodarske javne službe. Bodimo iskreni, pogosta neupravičena odsotnost od pouka je v večini primerov znak, da se morajo družba in njene institucije začeti aktivneje ukvarjati z družino in skupnostjo, v kateri se to dogaja. Ne bom zašel v pretekla ravnanja, pristojno ministrstvo pa se že dlje časa ukvarja s tem in v prihodnjih tednih bo na CSD-je občin z romskimi naselji prišlo 30 novih zaposlitev, ki se bodo ukvarjale izključno z romsko tematiko, prav tako bo prišel razpis za nove večnamenske romske centre, ki so glavne institucije za vključevanje romskih otrok v šole. Ampak ideja, da je de facto kaznovalni ukrep, torej avtomatično izplačevanje denarne socialne pomoči v naravi poteza, ki bo povzročila, da se v družini s problemi stvari izboljšajo, je povsem skregana z realnostjo. Pod še dodatnim finančnim stresom in pritiskom se bodo stvari vedno in izključno poslabšale. Trenutno je odločitev za izplačevanje v naravi prepuščena strokovni presoji socialnih delavcev. Če je socialni delavec, ki najbolje pozna družino, prepričan, da ji bo izplačevanje v naravi pomagalo, potem to odločitev sprejme. Socialnim delavkam in delavcem moramo za to ustvariti pogoje, kjer take odločitve lahko dejansko sprejemajo premišljeno in strokovno, kar pomeni več kadra, več časa, več varnosti, in jim pri teh odločitvah pustiti avtonomnost. Večje varnosti za vse v teh družinah, tako otroke kot starše, kot tudi za družbo v občinah z romskimi naselji, ne bomo dosegli z dodatnimi represivnimi ukrepi na polju sociale in s potiskanjem na družbeni rob. Kar se tiče sociale. Le neutrudno in dolgotrajno delo je tisto, ki lahko prinese rezultate. Tega se predlagatelji očitno ne zavedajo. Vseh so polna usta, tudi mene, dobro integriranih romskih naselij, tudi v jugovzhodni Sloveniji, v katerih se spoštuje zakone, nihče pa ne govori o tem, da so se tudi ta romska naselja uredila z mukotrpnim in požrtvovalnim delom centrov za socialno delo, večnamenskih romskih centrov, dnevnih centrov in primarno prebivalk in prebivalcev v teh naseljih samih, ki so si želeli in dosegli boljše življenje za svojo skupnost. Socialno delo je tek na dolge proge. Kot primer bom naštel nekaj sprememb, ki so jih v času svojega dela v enem od romskih naselij v Trebnjem na Dolenjskem opazili delavke in delavci dnevnega centra in so posledica več kot desetletja socialnega dela. Prej nihče ni bral, imel doma knjige, odpor do knjig in do branja je bil prisoten, danes berejo, poznajo črke, imajo doma kakšno knjigo. Prej prvega septembra brez šolskih torb, zvezkov, puščic, copatov, potem prvega septembra opremljena šolska torba, starši nakupijo sami z nekaj vodenja strokovnih delavk. Prej nobenega obiskovanja izvenšolskih dejavnosti, potem obiskovanje izvenšolskih aktivnosti, kot so mažoretke, nogomet. Prej otroci niso razmišljali o poklicih, bili so brez vizije za prihodnost, potem so otroci začeli izražati zanimanje za različne poklice. Prej ena zaposlena prek javnih del in ogromno vložene energije za preprečevanje in opolnomočenje, potem zaposleni dve pripadnici romske skupnosti prek javnih del in sedaj hodijo sami k njim spraševat, kdaj bo prosto delovno mesto, že pred tem pa postanejo pri njih prostovoljci in jih tako bolje spoznajo ter pravilno usmerjajo. Prej ženske niso uporabljale vložkov, ampak krpice, koščke iz majčk, potem uporaba vložkov. Primerov, ki bi jih lahko navajal, je še veliko. Morda se komu ti primeri zdijo banalni, ampak tisti, ki smo delali z ljudmi na robu, v ogroženih skupnostih, vemo, da je vse to ogromen dosežek. Dosežek, ki pa vseeno traja in predstavlja trden temelj za nadaljnje delo, ki se v resnici nikoli ne konča. Ponavljam, več kot desetletje je bilo potrebno, da se je spremenilo našteto. Za spremembe, za katere predlagatelji menijo, da so ena ali dve spremembi členov, s katerima se družine potisne le še v dodatno stisko, dosegljive takoj, predlagatelji ne podajajo nobene alternative. Podajajo samo predlog za nadaljnje pehanje romske skupnosti na družbeni rob. Namesto merljivih izboljšav njihovega položaja, izkoreninjenja izkoriščanja in doseganja boljšega življenjskega standarda predlagajo kriminalizacijo njihovega obstoja in represijo v obliki kaznovanja. Morda se komu, ki to posluša, to zdi pravilen način za delo z ljudmi. Meni je to nesprejemljivo. Za zaključek. V določenih primerih se danes predlagani ukrep že izvaja po presoji strokovnega delavca, ki oceni, da gre za učinkovit ukrep. Pri tem mora ostati. Izplačevanje v naravi mora biti stvar presoje socialne delavke, ne avtomatizem. Nikakor ne pristajamo na to, da centre za socialno delo in socialne transferje spremenimo v represivni aparat in orodje za kaznovanje. To ni njihov namen, za to imamo druge institute. V Poslanski skupini Levica smo na stališču, da predlog zakona ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Hvala lepa. Besedo ima Poslanska skupina Svoboda, zanjo kolegica Sara Žibrat. Izvolite. Najlepša hvala za besedo. Spoštovane poslanke in poslanci! Pred nami je predlog novele Zakona o socialno varstvenih prejemkih, ki ga je vložila Poslanska skupina NSi. V Svobodi razumemo namen predloga poslanskih kolegov, da bi se denarna socialna pomoč dodeljevala v naravi v primerih, ko otrok ne obiskuje šole ali obstajajo dolgovi do javnih služb in vzgojno-izobraževalnih zavodov. Vendar pa predlaganega ukrepa ne moremo podpreti, ker tovrstne spremembe niso sorazmerne z ustavno zagotovljenimi pravicami in bi lahko imele celo nasproten učinek, kot ga želijo doseči predlagatelji. V Poslanski skupini Svoboda predloga zakona ne podpiramo iz več razlogov. Najprej želimo poudariti, da bi uvedba avtomatičnega izplačila denarne socialne pomoči v naravi bistveno zmanjšala vlogo in odgovornost strokovnih delavcev na centrih za socialno delo, da celostno obravnavajo posamezne primere. Strokovni delavci vsakodnevno delajo z družinami, ki so v največjih stiskah, in dobro poznajo specifične okoliščine, s katerimi se te družine soočajo. Namesto da bi podpirali in spodbujali te družine k reševanju težav, bi z avtomatičnim izplačilom denarne socialne pomoči v naravi le zmanjšali njihovo zmožnost, da se postavijo na noge. Hkrati bi povečali možnost kriminalnih dejanj v okoljih, kjer je stopnja kriminala že sedaj zaradi socialne ogroženosti višja. Predlog zakona žal ne upošteva, da se mnoge družine soočajo s kompleksnimi težavami, ki jih preprosto ni mogoče rešiti z odvzemom denarne socialne pomoči ali z izplačilom pomoči v obliki materialnih dobrin. Družine v stiski potrebujejo več kot le materialno pomoč. Potrebujejo podporo socialnih delavcev, zavoda za zaposlovanje in drugo strokovno pomoč, da lahko rešujejo svoje življenjske težave. Kaznovanje s pogojevanjem socialne pomoči pa vodi le še v večjo izolacijo posameznikov, kar ima lahko negativne posledice na celotno družbo. V Poslanski skupini Svoboda želimo poudariti, da je diskrecijska pravica strokovnih delavcev ključnega pomena za učinkovito in pravično delovanje sistema socialne pomoči. Uporaba te pravice omogoča, da se strokovni delavci na CSD-jih odzovejo na specifične potrebe družin in upoštevajo njihovo celotno situacijo, ne pa zgolj posameznih kriterijev. Vsaka družina je edinstvena, vsaka situacija je drugačna. Ne smemo dovoliti, da bi zaradi togih pravil trpeli tisti, ki so že tako med najbolj ranljivimi. Centri za socialno delo prav tako ne smejo postati podaljški Finančnega urada Republike Slovenije. Njihova naloga ni nadzor nad dolžniki ali izvrševanje finančnih sankcij. Njihovo poslanstvo je pomoč ljudem v stiski, izboljšanje njihove kakovosti življenja in podpora pri vključevanju v družbo. V Poslanski skupini Svoboda se strinjamo, da je nadzor potrebno izvajati, vendar predlog današnje novele tega ne naslavlja in situacije ne izboljšuje. Spoštovane poslanke in poslanci, namesto kaznovanja potrebujemo podporo in razumevanje. Namesto odvzemanja socialne pomoči potrebujemo ukrepe, ki bodo pomagali ljudem v stiski, da prevzamejo odgovornost za svoje življenje in za življenje svojih otrok. Predlagani zakon tega ne omogoča, zato vas pozivam, da ga zavrnemo in se posvetimo iskanju rešitev, ki bodo resnično pomagale tistim, ki to najbolj potrebujejo. HOT: V stališču načeloma ne pozivamo, samo predstavimo stališče poslanske skupine glede posameznega predloga zakona. Kot zadnja ima besedo Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, zanjo kolegica Anja Bah Žibert. Izvolite. ANJA Lepo pozdravljeni, predsedujoča! Kolegice in kolegi, nisem si mislila, da bom morala to povedati, a moram in bom. Žal mi je, da tokrat vnovič obravnavamo paket zakonov, ki smo jih pred dobrim letom dni že obravnavali. Vložila jih je skupina 11 županov ob podpori več kot 31 tisoč 500 podpisov in jih je koalicija takrat že zavrnila, a ob tem napovedala svoje rešitve. Rešitve, ki bi glede na obljube morale biti že sprejete in delovati, a kot smo že vajeni, obljuba na obljubo. Kot da se od obljub da živeti in se z njimi problemi rešujejo. Žal mi je. Žal mi je teh dobrih zakonskih predlogov, ki so s strani koalicije tudi tokrat zavrnjeni, in bo na koncu od vsega skupaj ostal samo argument moči in razočarani prebivalci. Žal mi je, ker tudi po teh razpravah ne bo napredka, zgolj cefranje dobrih rešitev in ljudi, ki so jih pripravili, ki pa so nastale premišljeno in na podlagi spremljanja večletnega stanja na terenu in spoznanja, da so razmere vse slabše in vse bolj zaskrbljujoče. Zakoni, ki so nastali zato, ker Vlada ni naredila svoje domače naloge. Seveda pa je najlažje zavračati in nič narediti. V tem primeru, spoštovani, gre pretežno za Rome. Ja, tudi za Rome gre. Pomembno je, da to povemo na glas. Kajti ko se bomo sposobni soočiti z dejstvom, kaj se dogaja, bomo prišli tudi do ključnih rešitev, če tem skupinam res želimo pomagati. Sedanji sistem se v odnosu do Romov predvsem ukvarja z njihovimi pravicami, dodatnimi ugodnostmi, opravičevanjem nedopustnosti, nič pa z dolžnostmi, odgovornostjo in dejansko enakostjo pred zakonom. Denimo tako imenovane posebne pravice romske skupnosti nikakor ne pomenijo, da romski otroci ne hodijo v šolo in da za starše, ki svojih otrok ne pošiljajo v šolo, ni posledic in da ni posledic za neplačevanje obveznosti ali celo kazniva ravnanja. Zaradi neustreznega pristopa na področju socialne politike se pri rizičnih skupinah krepi miselnost, da se izobraževanje in delo ne izplačata. Z različnimi oblikami socialne pomoči in drugimi ugodnostmi smo močno presegli enake možnosti, zlasti v primerjavi s tistimi, ki danes živijo pod pragom revščine in ki jih ni malo. Naj izpostavim. Za Slovenijo je značilno, da so tako imenovani ukrepi socialne pomoči, ki so načeloma v vseh državah zastavljeni kot kratkotrajna pomoč, kot začasna pomoč, postali dolgotrajni. In to ni prava pot. Je pa pravzaprav prav ironično, da ta novela Zakona o socialno varstvenih prejemkih, ki je del paketa predlaganih sprememb in za koalicijo ni sprejemljiva, ne uvaja pravzaprav nič novega, nič takega, kar že sedaj ne bi bilo mogoče, pa je za koalicijo nesprejemljivo. Nič takega, kar že sedaj ni mogoče, ampak je vprašanje, kako se izvaja. Namreč, tudi v obstoječem zakonu je socialno pomoč mogoče izplačati v naravi, predlog zakonske spremembe pa zgolj poenostavlja postopek izplačevanja socialnovarstvenih prejemkov v naravi in ga ureja določneje oziroma bolj konkretno, s ciljem spodbujanja obiskovanja obvezne osnovne šole in razvijanja odgovornosti za obveznosti, ki smo jih v državi dolžni opravljati, izvajati in plačevati vsi. Kdor teh obveznosti ne izpolnjuje oziroma ima dolg do gospodarskih javnih služb, se mu socialna pomoč izplača v naravi. Se pravi, ne gre za nobeno ukinitev socialne pomoči, zgolj za drugačno obliko izplačevanja. S tem, spoštovani, zaščitimo tudi otroke, ki bodo imeli več priložnosti zaključiti najmanj osnovnošolsko izobraževanje, kar je temelj nadaljnjega samostojnega življenja. Pravzaprav tako živi in razmišlja večina naših državljanov, ki med drugim tudi vplačujejo svoje prispevke, s katerimi se ta denarna pomoč deli ljudem. Pri vsem tem, spoštovani, pa mi je najbolj žal, ker bodo te dobre in koristne rešitve morale počakati na nek drug čas, na drugačno koalicijo, ki ne bo zaslepljena s samozadostnostjo in bo znala prisluhniti ljudem. In ta čas pride. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Najprej ima besedo predlagatelj. Izvolite. ALEKSANDER REBERŠEK (PS NSi): Hvala lepa za besedo. Parlamentarna razprava je namenjena predstavitvi različnih mnenj in danes lahko tukaj že cel dan poslušamo različna različna mnenja. Pravite, da naše mnenje ni v redu, da naš zakon ni v redu. Zdaj mi pa povejte v nadaljevanju, ne govoriti pravljic, ampak povejte, kakšne so vaše rešitve, kar konkretno, kaj boste naredili in kdaj boste naredili. Ne govoriti, da sočustvujete, pa ne vem, da boste pomislili, okrogla miza, ne vem, da se boste o tem pogovarjali, mene zanima, pa verjetno tudi ljudi, ki zdaj to spremljajo, kakšne so vaše rešitve in kdaj bomo te rešitve tudi ugledali. Samo na to mi odgovorite, nič drugega. Mi smo prinesli rešitve, mi smo prinesli zakon, pravite, da ni v redu, zdaj ste na vrsti vi. Prej je poslanec Levice govoril, da dolgotrajno brezposelni potrebujejo več časa, individualno obravnavo – evo, zdaj imate to možnost. Mi dajemo zakonsko podlago, pripravili smo zakonsko podlago za to, da se povežejo podatki centra za socialno delo, zavoda za zaposlovanje in tudi humanitarnih organizacij, zato da se res celovito obravnava brezposelne in da bo na koncu koncev tudi manj zlorab. Idealno možnost imate. Prej sem poslušal poslanca Levice, ki je ravno o tem govoril, ali ne? Poleg tega pa se denarna socialna pomoč tri mesece izplačuje v naravi, če otrok ne hodi v šolo.

socialno pomoč, za kaj je namenjena tista denarna socialna pomoč? Za kaj je ta denar namenjen? Najbrž ne za tisto, kar bi moral biti, verjetno tudi za kakšne neumnosti, da ne bom govoril, alkohol, cigarete in tako naprej. Ampak okej. Na ta zakon je bil v času naše vlade vložen posvetovalni referendum, celotna takratna KUL opozicija, zdaj sta od te ostala v bistvu samo še SD pa Levica. Takrat ste dali pobudo za referendum in blokirali izvajanje tega zakona. Zato bi rad še enkrat povedal, kaj ta zakon prinaša, da si ne bodo tega ljudje, ki zdaj to spremljajo, narobe interpretirali. Obiskovanje osnovne šole v Sloveniji je obvezno, tako kot tudi marsikje drugje. Želimo, da otroci hodijo v osnovno šolo in da pridobijo vsaj tisto minimalno izobrazbo. To si želimo, mogoče si želimo preveč. Žal pa nekateri otroci v osnovno šolo ne hodijo, kar posledično pomeni, da ne dobijo osnovne izobrazbe, to pa pomeni, da se v nadaljevanju svojega življenja ne bodo mogli postaviti postaviti na svoje noge oziroma da se bodo bistveno težje postavili na svoje noge. Se pravi, da bodo kasneje težje dobili službo in da se bodo težje zaposlili, kar posledično pomeni, da bo država zopet morala skrbeti za njih. Prej je skrbela za njih in njihove starše in tudi kasneje, ko se ne bodo zaposlili, bo zopet morala država skrbeti za njih. Gre za nek krog začaranosti, bi jaz temu rekel. Pa je naloga države, da skrbi za tiste, ki so zdravi in bi lahko delali, pa ne želijo delati. Ali je to naloga države? Jaz mislim, da ne. Zato smo v Novi Sloveniji predlagali ta zakon, ki bi starše spodbujal, da bi otroci obiskovali pouk. Jaz vem, da se za marsikaterega to zelo čudno sliši, ampak tako pač v naši državi je. Se pravi, da bi tisti starši, katerih normalno obiskujejo pouk,

žalost, korenček pa palica. Ne moremo samo gledati, da je vse narobe, treba je včasih tudi jasno postaviti meje. S tem zakonom pomagamo otrokom, kot sem prej rekel, da stopijo iz začaranega kroga medgeneracijske revščine, ki se prenaša iz generacije v generacijo. spodbujamo otroke, da pridobijo ustrezno znanje, da se zaposlijo in da se kasneje tudi sami postavijo na svoje noge, da niso več v breme državi. Seveda bom, tako kot sem prej podobno povedal, povedal tudi zdaj, levica temu nasprotuje, ker levica rabi reveža, ker na njem gradi vso politično pot. Več bo teh revežev, več bo teh volivcev levice. Ko se bodo poslanci levice tukaj notri oglašali, kako se borijo za reveža – saj je logično, samo malo drugače, z druge perspektive moraš to pogledati. Ampak vidim, da levica diktira cel tempo te vlade in da tudi poslanci koalicije niso naklonjeni, da bi ta zakon zdaj tudi podprli. Mnenje Vlade, ki sem ga prebral in smo ga dobili, Vlada, kot smo lahko slišali, pa tudi poslanka Svobode je prej to povedala, predloga zakona ne podpira, ker CSD-ji ne smejo biti podaljški Fursa. Tako ste tudi zapisali. ko nič več v tej državi ne zaleže, se je potrebno lotiti korenčka in palice, ni treba odkrivati tople vode. So dolžnosti, so dolžnosti, so pa tudi pravice, ki jih tako velikokrat radi vi poveste. Zato se ne morem strinjati z Vlado, ki pravi, da družine potrebujejo spodbude in ne kaznovanja. Mislim, kaj? Še več spodbud jim bodo dali, da bodo še manj otroke pošiljali v šolo? Enostavno tega ne morem razumeti. Prav tako pa Vlada v svojem mnenju navaja, da je potrebno krepiti centre za socialno delo na ta način, da bodo lahko strokovni delavci bolje prepoznali kompleksnost različnih situacij in ovir prejemnikov denarne socialne pomoči ter opravili več strokovnega dela, predvsem z dolgotrajnimi prejemniki denarne denarne socialne pomoči. Dajte mi povedati, vlada, državni sekretar na ministrstvu, kaj ste storili na tem področju, kaj boste na tem področju storili in kdaj. Čisto nič drugega mi ne povejte, samo povejte mi, kako boste rešili to problematiko, s katero zakonodajo in kdaj. Samo to zanima mene, pa ne samo mene, tudi prebivalke, prebivalce predvsem jugovzhodne Slovenije, 11 županov in več kot 31 tisoč 500 podpisnikov zakona, ki so ga župani prinesli v Državni zbor. Ta zakon je bil že večkrat vložen, kot sem prej povedal, v času naše vlade, ste dali pobudo za referendum, v času te vlade dvakrat, še župani so copy-paste tega zakona prinesli, smo mislili, zdaj pa bo šlo, ker so med njimi tudi levi župani, pa tudi ni šlo. Tudi ni šlo. Zdaj smo mi vložili še enkrat, ker smo videli, da je neka problematika pri nas zelo eskalirala in je treba zadeve rešiti in omejiti. Zato odgovorite vsem nam, kdaj in na kakšen način boste rešili to

Nedolgo nazaj, dve uri nazaj smo obravnavali in smo govorili o tem, da je osnovna šola obvezna v Sloveniji, tudi po drugih evropskih državah. državah. Ugotavljamo, da nekateri te osnovne šole ne obiskujejo, ne obiskujejo redno pouka iz neopravičljivih razlogov. Mogoče celo kje pridejo za čas malice in potem že odidejo iz šole ven. Tako govorijo učitelji iz osnovnih šol, ki spadajo pod 11 občin, katerih župani so se obrnili, so pripravili, predlagali tudi sveženj štirih novel, ki jih je podpisalo 31 tisoč 500 podpisnikov, se pravi volivcev v Republiki Sloveniji. To so župani iz dolenjskih, belokranjskih, posavskih občin.

Iz težavnih socialnih okolij. Ko smo dve uri nazaj razpravljali, da je potrebno nasilnega otroka začasno umakniti iz razreda in razreda in zagotoviti varno učno okolje, danes tukaj govorimo, da nekateri iz neopravičljivih razlogov enostavno pouka ne obiskujejo, kljub temu da imamo osnovno šolo obvezno, in na katero ste se dve uri nazaj vsi sklicevali, v tem primeru pa to ni pomembno in ni vodilo, da uspemo zagotoviti obvezno osnovnošolsko izobraževanje oziroma devetletno izobraževanje. Nekateri zaključijo osnovno šolo v sedmem razredu. Rada bi povedala primer nekaterih nemških zveznih dežel. Res me žalosti, da se ministrstvo ni podučilo in ni poiskalo in ni pogledalo, na kakšen način rešujejo take težave, kar se tiče socialnovarstvenih prejemkov, v teh zveznih deželah. V teh zveznih deželah rešujejo te težave z brezgotovinskimi karticami, ki omogočajo, da lahko s temi karticami kupijo vse, vse, kar si poželijo,

seveda slišali, da jih dodatno zaznamujemo s temi karticami. Glejte, jaz sem tudi dodatno zaznamovana, ker nimam zlate bančne kartice, ampak vseeno živim in plačujem z navadno kartico. Ne mi reči, da ljudje ne morejo živeti, če dobijo denar v tej obliki. Moram reči, da se zelo strinjam, poslušala sem kolega Bakovića, ki zagotovo najbolj pozna to problematiko, ker prihaja s tistega področja. Rekel je, da če bomo poskrbeli, da bodo mladi od 18 do 45 let vstopili na trg dela, bomo težave takoj odpravili in da se stvari uredijo takoj, in da če bomo poskrbeli, da bodo otroci obiskovali vrtec, bomo razmere izboljšali čez 20 let, in če bomo osnovnošolce spravili v osnovne šole, se bodo razmere izboljšale čez 15 let. Popolnoma se strinjam. Samo želja tukaj mora biti in zadeve se lahko uredijo. Bilo je rečeno, da imajo dolgove tudi do javnih služb. Te dni je bil obrtni sejem v Celju. Tam sem srečala enega mladega podjetnika, ki mi je dejansko, ne bom rekla jokal, ampak je rekel, zakaj nismo v tej državi vsi enaki pred zakoni. Za kaj gre? Rekel je, da je zbolel in da je moral plačati vse davke, tudi če ni mogel poslovati in ni imel prilivov. Ampak je enostavno moral vse plačati,

tudi pri socialnovarstvenih prejemkih. Nihče ga ni vprašal, zato ker je bil samostojni podjetnik, ker je imel registrirano. Je rekel, ne zdi se mi pravično, da ljudje, ki dobivajo socialnovarstvene prejemke, upravičeni vseh glob, so upravičeni kazni, praktično so upravičeni, tudi če ne plačujejo dolgov do javnih služb, ker jim nimajo česa vzeti. Je rekel, jaz kot samostojni podjetnik do zadnjega centa Boste povedali, tako je rekel, jaz samo prenašam. In je rekel, da se mu ne zdi pošteno, da država tako kaznuje, če se odločiš, da si boš s svojim delom, s svojim trudom sam poiskal delo. Država očitno raje vidi, da so ljudje na socialnovarstvenih prejemkih in jih bolj ščiti, kakor tiste, ki se želijo iz tega začaranega kroga ven potegniti in seveda zaslužiti oziroma preživeti. To, da ni posledic za neplačevanje obveznosti in kazni, se mi zdi res ... To je bilo že tolikokrat povedano tukaj, da enostavno se potem vprašamo, kakšne vzvode vzvode mora imeti, nenazadnje tudi policija in javni organi, da lahko te zadeve, ki so šle v zadnjih mesecih čez rob, spravijo v nek normalen tempo. Jaz sem prepričana, da je smiselno razmisliti o drugačni obliki izplačevanja. Nikomur nič ne bi vzeli,

Hvala lepa, spoštovana podpredsednica Državnega zbora. Predstavnik Vlade, kolegice in kolegi! Kaj je pravzaprav socialna država, v katero verjamemo in želimo, da je tudi dobro financirana? Socialna Socialna država je pravzaprav neka elastična mreža, ki ujame človeka, državljana, ko ta v eksistenčnem smislu pade, zaradi tega, ker je šlo mogoče njegovo podjetje v stečaj, ker se je zgodila bolezen ali kakšna druga nesreča. To je ta mreža, to je ta socialna država, ki človeka ujame. Seveda nekaj časa pomaga, pol leta, eno leto, da nekako izplava iz te nesreče. Seveda, ključno je, če je človek zdrav in če ima voljo in če denarna socialna pomoč ni njegov način življenja, potem bo izplaval in se bo pobral sam, brez mreže, in pomagal tudi drugim. Če je zdrav.

Socialna varnost temelji na osnovni ideji solidarnosti. Skupnost zameji tveganja, ki jih posameznik sam nikoli ne bi zmogel razrešiti. Osnovne oblike solidarnosti so pomoč in podpora v najožjem življenjskem krogu, v družini, med prijatelji, med sosedi in v zasebnih skupnostih. Družba mora zagotoviti, da noben posameznik ali skupina ne živi pod mejo socialne varnosti. Ko govorimo o tem, pod mejo socialne varnosti, seveda takoj dobimo asociacijo na osebe, osebe, naše sodržavljanke in državljane, ki živijo pod pragom tveganja revščine. Vedno pogledam te podatke, te kazalnike na spletnem portalu Statističnega urada Republike Slovenije. Trenutni podatki so takšni: stopnja pod pragom tveganja revščine 12,7, ampak povejmo to številko, 264 tisoč, več kot četrt milijona, 264 tisoč ljudi v Sloveniji živi pod pragom tveganja revščine. To velja za več kot leto dni nazaj. Torej, kakšen je trend? Negativen. In še ena številka, ki me zelo skrbi: 287 tisoč naših sodržavljank in sodržavljanov je izpostavljenih tveganju socialne izključenosti. Če me spomin ne vara, v levih vladah, ko je resor sociale vodila Socialna demokracija, nismo nikoli beležili tako slabih rezultatov. Ob tem, da je ta vlada v teh dveh letih in pol sprejela dodatnih davčnih in drugih obveznosti za državljane in podjetja

Kar dajte si na mizo zakone in poglejte rubrike, kjer piše finančni učinki ali pa finančne posledice zakona, ko to seštejete in pogledate za obdobje petih let, dobite številko 7,5 milijarde dodatnih obveznosti. Socialna slika je pa takšna, kot pač je. je. Tisti seveda, ki ne greste na teren iz takšnih in drugačnih razlogov, pogrešam tukaj pravzaprav tudi zelo dobro prakso nekaterih vlad, ki se jim je reklo terenske seje vlade, tega zdaj ne vidim. Kot, da se vlada ne bi upala soočati na terenu z ljudmi. Kot da ta vlada ni za ljudi, ampak živi v nekem stolpu. Izgleda, da tudi tukaj pri nas v parlamentu enostavno ne slišimo civilnih družb, civilnih iniciativ, ki se formirajo konkretno v ogroženem delu Dolenjske Veste, o čem govorim? Že aprila 2023 so nam poslali pismo, kar 12 strani, nobenega odziva ni bilo, zelo strukturirano pismo, zelo dobra diagnoza, kaj se pravzaprav v družbi dogaja. Pismo naslovljeno na na Natašo Pirc Musar, predsednico Republike Slovenije, Urško Klakočar Zupančič, predsednico Državnega zbora, dr. Roberta Goloba, predsednika Vlade Republike Slovenije, na Luko Mesca, ministra za delo, družino, socialne zadeve, in zdaj že bivšega ministra za vzgojo in izobraževanje dr. Felda. In nič se ni zgodilo, kot da to pišejo, ne vem, neki politiki. Ne, pa niso politiki, je civilna družba. Zdaj je to pismo ponovno prišlo v Državni zbor, in sicer 19. avgusta. Vsi mi poslanci smo to dobili v naše elektronske predale. Res bi bilo dobro, da posveti vsak vsaj dve minuti temu. Pišejo – seveda ne bom vsega bral, ker mi čas ne dopušča, nočem imeti bralnih vaj vaj –, naslov dajo socialna politika, o tem govorimo danes, Socialna politika, naravnana v podporo kriminalu Romov na Dolenjskem. Hud naslov, me je kar streslo. V naseljih na Dolenjskem, v soseski z Romi se ljudje sprašujemo, kako naj se zaščitimo pred grobim poseganjem Romov v naša življenja. Zdaj, če bi to bile same laži, potem bi najbrž to civilno iniciativo tudi kdo preganjal. Očitno pa ne dobi zvočnikov, da bi ta sporočila slišali vsi, najprej pa ti naslovljenci. In kar je še nož v srce, ne v hrbet, nož v srce teh ljudi, je pa pravzaprav škoda, da je prišlo do menjave predsedujočih –, govor, ki ga je imela naša predsednica, Državnega zbora ob svetovnem dnevu Romov in pravi takole, če dovolite: »Zelo vesela in počaščena sem, da ste me povabili k sebi na svetovni dan Romov, k sebi na svetovni dan Romov, dan, ko pred nami zažari bogata in dragocena romska kultura, pa tudi dan, ko nas opominja, da ste Romkinje in Romi v naši družbi, kljub pozitivno naravnani zakonodaji,« pozitivno naravnani zakonodaji, »ki naj bi vas ščitila, še vedno v neenakopravnem položaju, še zmeraj diskriminirani. Vaše človekove pravice so pogosto kršene, vaš vsakdan je trd in poln težav.« Ta nagovor je bil seveda namenjen Romom v celotni Sloveniji, nima pa nikakršne povezave tako z življenjem Romov v Prekmurju, recimo, ki je bistveno kvalitetnejše in gre zasluga za to predvsem pravočasnemu ukrepanju politike in tako naprej. Ogroženi državljani Dolenjske smo ob prebiranju takega nagovora pristali na zelo trdih tleh. Komentarji niso primerni za ta zapis, a vendar so na koncu pristali v upanju, da je Slovenija morda pa le dobila politike, ki bodo znali rešiti vprašanja, ki so v tem kar dolgem pismu odprta in zelo podrobno razčlenjena. Morda bi bila dobra ena terenska seja pristojnega odbora, da vidimo, da nam tam ljudje povedo, vsi, in Romi in tisti, ki živijo z Romi. Morda bi bilo dobro. Zdaj pa se mi tukaj na daljavo med seboj prepiramo, češ, te rešitve so brez veze, jih boste itak vrgli na glasovanju čez ramo, vaša specialnost, vreči čez ramo, namesto da bi slišali in prisluhnili ljudem. Jaz sem veliko z Romi v Prekmurju, sem vesel, da se jih prikazuje kot, kako bi rekel, primer dobre prakse. Grem v naselje v naši občini, tu pa tam kaj pomagam. Tako so me vzgajali tudi moji starši, ki so vedno kaj dali cigankam, ki so prišle na dvorišče in prosile za svoje otroke hrano, obleko. Tudi, hvala bogu, kakšen odpisan računalnik iz Državnega zbora pred leti je pristal v tem našem romskem naselju. Zgradili smo jim vse in še več. No, potem se je zgodilo, da je prejšnji župan ostal brez zob, ampak pustimo podrobnosti. Zaključujem z mojo ugotovitvijo, da je ta zadeva eksplodirala ali pa vsaj eskalirala takrat, ko je vlada dobesedno čez noč zamenjala dolgoletnega direktorja Urada Vlade Republike Slovenije za narodnosti. In sem prepričan, če do te zamenjave ne bi prišlo, morda bi bilo teh incidentov tudi manj. Zakaj? Zato, ker je gospod Stane Baluh znal nekako vzpostaviti primeren odnos med romsko skupnostjo in med lokalnimi skupnostmi, beri občinami, župani in tudi vsakokratno vladno politiko. Nekako je bil amortizer tu vmes in je znal zadeve pomirjati. Zdaj pa ne vem točno, kaj se dogaja na tem uradu. Naš prekmurski v. d. je menda že tudi šel, zdaj je nekdo drug, pojma nimam. Torej, če prav zdaj razumem, je ta urad brez glave. Kaj boš z uradom brez glave? Ne funkcionira. In ravno zdaj, ko bi moral najbolj funkcionirati, za to ga imamo, ampak ga nimamo. Te ampak ga nimamo. Te rešitve, ki jih v našem zakonskem svežnju predlagamo, mi smo jih že davno predlagali, se pravzaprav v ničemer, če gledate tekst, ne fokusirajo izključno na romsko problematiko, ker to bi bilo, jasno, neustavno. Zakoni seveda veljajo in morajo veljati za vse. Ko bi le, ko bi le. Pa izvajati se morajo. Ampak kdo je odgovoren za izvajanje zakonov? Izvršilna veja oblasti. To je pravzaprav tudi kristalno jasno povedala cenjena državna sekretarka z Ministrstva za vzgojo in izobraževanje. Predlagane rešitve bi pomagale vsem, gre za sistemske predloge, ki niso idealni. Niso idealni, zato bi bila potrebna druga obravnava, naslednja parlamentarna faza, kjer bi se jih, če bi se le dalo, izboljšali in prišli do nekih rešitev. se pri večini koalicijskih poslancev pogleda, kdo je predlagatelj, in se zadevo v 15. sekundah zaključi s palcem s palcem navzdol, takole. Obžalujem, ampak kolegice in kolegi, s suhimi gasilskimi vajami pri Romih ne boste, To trdim, pri tem vztrajam. Lahko zadevo še poslabšamo. V veliki meri vam je to že uspelo, saj ste stroko na tem segmentu pravzaprav zamenjali s političnimi aktivisti,

V katerem delu so stroko zamenjali politični aktivisti? Mislite na področju socialnega varstva? / Hotel sem izpostaviti, da imamo v Sloveniji izredno učinkovit sistem socialnega varstva. Če socialnih transferjev ne bi bilo, bi v Sloveniji živelo pod pragom tveganja revščine 21,3 % odstotka vseh gospodinjstev, ena Ker ga imamo, imamo stopnjo 13,3, kar nas uvršča v vrh Evrope in smo celo tretji na svetu glede stopenj revščine med otroki, v smislu, da imamo najnižje, seveda. To, da v resnici nimamo problema s hipotetičnimi brezdelnimi lenuhi, o katerih se danes tako veliko govori, ki nočejo delati, dokazuje tudi dejstvo, da je stopnja delovne aktivnosti v skupini v starostni skupini med 25 in 55 let v Sloveniji 90 %, v čemer smo celo prvi v Evropi in bistveno nad povprečjem Evropske unije, kjer je to 82,5 %.Torej ta mit oziroma ta mantra, da socialni transferji v Sloveniji rušijo motivacijo za delo, empirično ne drži. V resnici gre za eno izmed najbolj podlih operacij v politiki, skregati ene reveže proti drugim revežem, medtem ko se pravi brezdelneži vozijo okrog na privat jahtah. Vaši resnični sovražnik zato niso eni reveži, ki so dobili 10 evrov preveč socialne pomoči, ampak tisti 1 % na vrhu, ki jim enostavno ni treba delati, ker vsi ostali delamo za njih. Zato so te pridige o pravičnosti in vrednosti dela usmerjene v popolnoma napačno smer. V zvezi s tem predlogom in tudi z ostalimi predlogi, kot je recimo brezgotovinska kartica in podobno, smo na ministrstvu opravili razpravo. Razpravo smo opravili tako na vladni ravni kot tudi na strokovni skupini za pomoč romski skupnosti, ki deluje na Ministrstvu za delo. In vključno s tem avtomatizmom podeljevanja socialnih pomoči v naravi, tega v stroki nihče ne podpira. Tega ne podpirajo direktorji centrov, tega ne podpirajo strokovni delavci. Pravijo, da je ta ukrep škodljiv zato, ker je njihova naloga ne vaša, ne moja, ne naloga Državnega zbora, ne naloga nekih politikov, njihova naloga je, ki so študirali socialno delo, ki poznajo konkretne primere in razmere v družinah, njihova naloga je, da vidijo, ali se socialni transfer ne porablja v skladu z namenom, in potem odločijo o funkcionali. Čisto konkretno, pri otroškem dodatku je bilo v prejšnjem letu tisoč takih družin, kjer so socialni delavci odločili, da se bo otroški dodatek plačeval v funkcionali, medtem ko imamo približno tisoč na mesec takšnih denarnih socialnih pomoči. Če otrok ne hodi v šolo, je za tem lahko različen vzrok. Če otrok ne hodi v šolo zato, ker ga starš zanemarja, ker mu starš ni kupil oblačil, ker je starš zapil denarno socialno pomoč, seveda mora socialni delavec v tem primeru primerno reagirati in odločiti, da se bo denarna socialna pomoč izplačevala v funkcionali. Staršev otroka, ki je pa za otroka naredil vse, kar lahko, pa otrok ne hodi v šolo zaradi drugih razlogov, ki so bili danes že tudi nekajkrart navedeni, med njimi recimo to, da je v šoli stigmatiziran, ali pa da nima vode, ali pa da nima prevoza, ali pa katerikoli drug razlog, ki ni to, da starš nenamensko uporablja denarno socialno pomoč. Ampak to presojo moramo prepustiti strokovnim delavcem. V postopku sprejemanja je tudi Zakon o osnovni šoli in ravno tukaj sodeluje naše ministrstvo na tem področju. Poskušali bomo doseči, da bodo šole centre za socialno delo o neobiskovanju pouka pouka hitreje obveščale, bolj ažurno, predvsem pa za tiste ranljive skupine učencev, kjer je prepoznana neka ranljivost oziroma kjer so starši neodzivni. Prav tako nočemo, da bo šola za vsako neopravičeno uro klicala centra za socialno delo za vsakega učenca, ampak predvsem za tiste, kjer so tudi šolske svetovalne službe prepoznale neko ranljivost oziroma neko ponavljajoče se dejanje s strani tega učenca. To komunikacijo je seveda treba izboljšati, zato da bodo socialni delavci imeli vsa orodja, ki jih potrebujejo, da se lahko sprejemajo strokovne odločitve. Pa tudi teh ljudi mora biti več. Kot je tudi minister prej povedal, v Novem mestu trenutno delajo štirje socialni delavci, ki se ukvarjajo z romsko skupnostjo. Novo mesto bo zdaj dobilo možnost zaposliti še teh deset dodatnih. Po drugi strani v zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ki je v javni obravnavi, ukinjamo spodbudo za neobiskovanje vrtcev. Iz preteklosti obstaja določba, ki družinam otrok, ki niso vpisani v vrtec, podeljuje za 20 % višji otroški dodatek. Zdaj, ko tudi po podatkih Ministrstva za vzgojo in izobraževanje v vrtcih ni problema s pomanjkanjem prostora, se bo ta dodatek ukinil, ker nima več nobene funkcije in v resnici deluje kot anomalija. Lahko povem še v odgovoru na vprašanje poslanca Reberška, kako bomo zagotovili, da bodo ti socialni delavci imeli tudi primerna orodja. Iz kohezijskih sredstev bomo namenili 22 milijonov, zaposlili 100 socialnih delavcev in jim omogočili izobraževanja, mentorstva, predvsem na področju za delo z družinami. Toliko morda z moje strani. Mogoče samo še popravek. Zakon o izvršbi in zavarovanju določa, kdaj se izvršba ne izvede. Izvršba se ne izvede pri pri tistih ljudeh, ki nimajo denarne socialne pomoči, imajo druge dohodke, je ta meja določena pri 76 % minimalne plače. Tako da so tudi ljudje, ki sicer niso na socialni pomoči, zavarovani pred tem, da bi država z izvršbami posegala v sredstva, ki jih potrebujejo za preživetje. Logika je ista kot pri socialnih pomoči. Glede brezgotovinskih kartic. S tako kartico ne moreš kupiti rabljenih oblačil za svojega otroka, ne moreš kupiti jajc pri kmetici in enostavno si obsojen na to, da moraš kupovati nove stvari v trgovinah. Po drugi strani, kar je seveda ključno, pa takim prejemnikom odvzame vsakršno dostojanstvo in občutek avtonomije. V praksi, konkretno, se na take kartice, bi lahko rekli, da samo v nekaterih trgovinah ja, v drugih ne, ne bi pa mogli [reči], da se posamezni artikli izločajo, čisto tehnično je tudi to nemogoče izvesti. Toliko. Hvala.

tem sem govoril pri obravnavi naše novele Zakona o osnovni šoli. Poglejte, lani so novomeške osnovne šole prijavile neobiskovanje pouka šolskemu inšpektoratu. V določenem obdobju je bilo vseh prijav 62. In čez nekaj mesecev je bilo zaključenih 58 primerov z izrečeno kaznijo denarne globe staršem. Kar je prav, ker je šola obvezna in starš odgovarja, če otrok ne hodi v šolo, in mora biti oglobljen. Plačana je bila le ena globa. Ali je to prav za vas, gospod državni sekretar? Najbrž boste odgovorili, da ni prav. Zdaj pravite, pridige. Jaz bi vam predlagal, da greste vi na teren in tam ljudem pridigate, da se vendarle delo splača. Ampak jaz sem na terenu, žal, samo v petek, soboto, ker sem pet dni tukaj, sem z ljudmi in jih poslušam, ko sem doma, poslušam podeželske ljudi. Ključno sporočilo je, kako lahko nekdo, ki ne dela, živi boljše kot tisti, ki dela, in da v tej državi se ne splača delati. Preprosti ljudje pridejo do tega zaključka: Delo se ne splača in »Boljše social'c kot minimal'c«. To je to. In vi jim pojdite pridigat, da smo mi najboljši na svetu. Povejte jim to. Povejte jim, morda bodo potolaženi in si bodo na ta način izboljšali standard. Jaz živim med ljudmi, med preprostimi ljudmi, ki si z delom služijo kruh, ki ne znajo švercati, ne znajo prati denarja in tako naprej. Pojdite med ljudi, lepo prosim, bom šel z vami. Hvala,